Sada idemo na današnje rasprave, prva točka: - Konačni prijedlog Zakona o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 501.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 Prije nego što dam riječ poštovanom potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu imamo zahtjeve za stankom, prva na redu poštovana kolegica SElak Raspudić. Izvolite. Tražim stanku od 10 minuta u ime kluba Mosta da istaknemo i još jednom podsjetimo na sljedeće, načelno naravno podržavamo osnivanje Centra izvrsnosti jednako kao i bilo koji drugi konkretan plan i djelatnu akciju Vlade RH koja će ići u smjeru nošenja s izazovima modernog vremena, pogotovo onih koji se odnose na prostor interneta, prikupljanja informacija i umjetnu inteligenciju. obrazloženje koje se nudi u ovom prijedlogu zakona zašto zakon ide po hitnoj proceduri pokazuje izrazito nepoštivanje ovog Sabora kao jedne stepenice koja nije nužna i koja se preskače u donošenju zakona. Zašto to navodim? S obzirom da će se za ovaj centar osigurati preko 300.000 eura dodatnih sredstava, ovdje se navodi da je to već planirano u proračunu SOA-e za 2023.g. što znači da se znalo da će se zakon donositi i ranije. Unatoč tome mi idemo tek sada i idemo po hitnoj proceduri. Dakle, s obzirom na prethodne planove i unošenje ove stavke u proračune nije bilo razloga za hitnu proceduru, osim ako se smatra da je rasprava u Saboru ionako izlišna. Isto tako ovaj se centar hitno osniva dok istodobno imate politiku RH prema otvornim podacima gdje na svim razinama Hrvatska podbacuje od nedovoljne količine korisnih otvorenih podataka, velike većine javnih tijela koja ne objavljuje otvorene podatke, mali dio podataka koji je objavljen u otvorenom odnosno strojno čitljivom obliku da ne nabrajam dalje, Hrvatska je jedna od tek četiri zemlje EU koje još uvijek nema nikakvu strategiju umjetne inteligencije, rezoluciju umjetne inteligencije koju sam predložila ne želite staviti na dnevni red, a ti su dokumenti preduvjeti za prihvaćanje i podatkovne strategije EU i sve …/Upadica predsjednik: sa portalom otvorenih podataka. istim argumentima. Kao prvo, duboko smo zabrinuti još jednom zbog hitne procedure HS-a odnosno rasprave o osnivanju ovog Centra izvrsnosti u hitnoj proceduri. Naglasit ćemo da postoji opravdano pitanje što je tu toliko važno, hitno i bitno da se mora donijeti eto već idućeg tjedna kada će pretpostavljamo biti glasovanje? Ako je nebitno zašto je pred nama, ako je bitno zašto nam se ne da prilika da o tome kao zastupnice i zastupnici raspravljamo i klasičnoj uredovnoj saborskoj proceduri u dva čitanja? Osim samog tog prigovora primjećujem ovdje i činjenicu da mi Hrvatska osniva centar i njime rukovodi, nigdje u obrazloženju zakona nigdje ne vidimo na na temelju kojeg međunarodnog ugovora, na temelju koje odluke i kojeg to međunarodnog tijela Hrvatska dobiva osnivanje centra i rukovodeću rukovodeću poziciju u istome, dakle to u zakonu ne piše nigdje i to sasvim sam siguran da bi trebali znati odnosno barem da nam ti podaci budu u svakom slučaju u ime kluba Domovinskog pokreta preporučio bi da se cijeli zakon povuče iz procedure i da se o njemu u bitno dorađenom obliku raspravlja u normalnoj proceduri u dva čitanja, posebno kad podsjećam da smo jučer u drugome čitanju zatvorili raspravu o svemirskoj agenciji koja je išla u proceduru. Mjesec dana smo tu pričali o svemirskoj agenciji, a o nečem ovako bitnom donosimo odluku ad hoc na brzinu i bez adekvatne rasprave, hvala. Stanka je odobrena. Sada će stanku obrazložiti kolegica Grba Bujević, izvolite. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Poštovani predsjedniče sabora, ministre, državni tajniče i suradnici, tražim stanku u ime Kluba HDZ-a u trajanju od 10 minuta kako bismo još jedanputa istakli upravo važnost donošenja ovog zakona po hitnoj proceduri. Dakle u današnje doba kad je cijeli svijet, pa tako i RH izložena raznim ugrozama sigurnosnog tipa itekako je potrebno liderstvo u ovome što nam zapravo nudi ovaj zakon. Naime, RH je prepoznala odnosno Sigurnosno-obavještajna služba koja raspolaže podacima je itekako prepoznala da je to nužno i potrebno i da je potrebno ujednačiti te podatke, da ih je potrebno strukturirati i da je potrebno donijeti zapravo zakon gdje će Hrvatska biti lider u prikupljanju tih podataka i kvalitetnoj obradi. Žurnost je potrebna zato što je ta ugroza velika, zato što se stvaraju nove ugroze kojima, koje prijete RH, a tako i cijelom svijetu i stvarno je za pohvalit inicijativu da se takav zakon donese i da Hrvatska bude lider u

Također u ime Kluba Hrvatskih suverenista izjavljujem da nije potrebno ulaziti u hitnu proceduru i uopće raspravljati ovako na prečac o tako značajnim pitanjima. Ja bi to podržao u svakom slučaju da se taj centar formira i da je zapravo motiviran sa jednim neprihvatljivim i teškim sigurnosnim stanjem za RH od strane velikosrpskog četničkog napada napada na RH, na institucije RH, ali to se očito ne događa. Prema tome, upućujem sve nadležne službe i javne i tajne da se bave sa zaštitom hrvatskih nacionalnih interesa u RH od ekstremizma velikosrpskog i onih svih koji ne žele dobro Hrvatskoj, a osobito u tim suptilnim metodama djelovanja jel naše obrazovanje je prožeto i filtrirano također jednim protuhrvatstvom, prema tome potpredsjedniče Vlade i ministre Medved ono je sramota što nam se događa ne samo zastava, skidanje zastave u Kninu, tu je niz razloga, niz uvjeta koji duboko vrijeđaju hrvatsku žrtvu za slobodu i samostalnost domovine Hrvatske. Stanka je odobrena. Kolegice Raukar Gamulin, izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem g. predsjedniče sabora. Tražim stanku od 10 minuta u ime Kluba Možemo! sa istim argumentima kao dosada kolegica Selak Raspudić i kolege iz Domovinskog. Dakle, ovaj zakon dolazi u hitnoj proceduri bez ikakvog razloga, kao što je već rečeno samo ću još jednom napomenuti, sredstva su već osigurana, znači znalo se da će se ić u ovo i to se sve skupa moglo dogoditi ranije i sad smo mogli biti već i u drugom čitanju, međutim ono što je najveći problem ovog zakona što nije određeno kakav je taj centar, u čl. 2. se govori da je to ustanova, po Zakonu o ustanovama rad ustanova je javan, s druge strane imamo odredbe po kojima se zabranjuje tj. ograničava ulaz građanima tj. raznim, raznim osobama u taj centar. Prema tome, nije uopće jasno da li je to dio sustava Sigurnosno-obavještajne službe ili je to javna ustanova. To je smatram tako veliki problem i pokazatelj da je ovaj zakon nedorađen, da je loš i zaista ga je potrebno u najmanju ruku doraditi, ako ne i ispočetka lijepo se odlučiti da li je to Sigurno-obavještajna zajednica, da li je to s druge strane javna ustanova,

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom i sada pozivam poštovanog potpredsjednika Vlade, ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda da predstavi Konačni prijedlog Zakona o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora, izvolite. Hvala lijepa g. predsjedniče HS-a, zastupnice i zastupnici. RH kao snažan partner u međunarodnoj obavještajnoj zajednici, a u skladu sa dosadašnjim uspjesima prepoznala je potrebu za osnivanje prvog međunarodnog Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora ili skraćeno Centra za OSINT. Naša je Vlada u lipnju prošle godine prema partnerskim državama članicama EU i NATO saveza zauzela stav da će RH biti predvodnik u osnivanju Centra izvrsnosti za OSINT čiju je uspostavu potrebno urediti posebnim zakonom kojeg upravo danas predlažemo. OSINT se skraćenica za open source intelligence, označava obavještajnu disciplinu koja se bavi prikupljanjem, obradom i analizom svima javno dostupnih informacija iz otvorenih izvora. Centar kojeg osnivamo bavit će se razvojem te discipline i ono što smatram važnim naglasiti neaktivnim prikupljanjem podataka iz otvorenih izvora. Otvoreni izvori podrazumijevaju javno dostupne podatke kojima se može pristupiti putem interneta, radijskih i televizijskih emisija, javno dostupnih baza podataka, knjiga, časopisa, javno objavljenih članaka, znanstvenih i stručnih radova, a specifični su po tome što su dostupni svima. Razlozi odnosno ciljevi osnivanja Centra i očekivana postignuća; iako se radi o postojećoj disciplini koja se u obavještajnoj djelatnosti koristi čitav niz godina, do sada na međunarodnoj razini nije postojalo jedinstveno mjesto koje se bavi razvojem i standardizacijom ove discipline koja je u aktualnom sigurnosnom okruženju postala iznimno važna. Poznato nam je kako aktualno sigurnosno okruženje karakterizira niz prijetnji kao što su međunarodni terorizam, hibridne prijetnje, širenje oružja za masovno uništenje, organizirani gospodarski kriminal, migracije i dr. Sigurnosno-obavještajne agencije već koriste OSINT, obavještajnu disciplinu, ali ju na različite načine definiraju. Primjenjuju različitu metodologiju pri prikupljanju, analizi i obradi podataka iz otvorenih izvora te u konačnici dobijaju nejednake rezultate. Stoga osnivanjem ovog Centra doprinosimo unaprjeđenju OSINT obavještajne discipline i ujednačavanju metodologije rada obavještajnih agencija stvaranjem ujednačih procedura i metodoloških okvira koji će se koristiti u radu sigurnosno-obavještajnih agencija koje sudjeluju u radu Centra. Navedeni cilj planira se postići na sljedeći način, razmjenom i djelovanjem, kroz dijeljenje znanja i praksi te naučenih lekcija između međunarodnih partnera, održavanjem zajedničkih konferencija, seminara, radionicama te stručne suradnje, istraživanjem znanstvene i stručne literature iz ovog područja i suradnjom sa znanstvenom zajednicom, uključivanjem mladih ljudi u znanstveno-stručne projekte, izdavanjem stručne literature. Centar će razvijati metodologiju za rješavanje izazova kao što su poteškoće u detektiranju lažnih vijesti i dezinformacija povezanih sa sigurnosnim prijetnjama, traženje najboljih računalnih alata za automatizirano prikupljanje podataka, traženje rješenja povezanih s negativnim aspektima utjecaja umjetne inteligencije na širenje javnog sadržaja. Još jednom napominjem da će se Centar baviti razvojem ove specifične prikupljačke obavještajne discipline a ne prikupljanjem, obradom ni distribucijom obavještajnih podataka. Centar izvrsnosti ovakvog tipa do sad nije formiran u međunarodnoj obavještajnoj zajednici budući da ni jedna država do sad nije preuzela inicijativu za osnivanje takve ustanove. Činjenica da se centar osniva i da njime rukovodi Republika Hrvatska predstavlja snažan dokaz o važnosti Republike Hrvatske i njezinog sigurnosno-obavještajnog sustava na međunarodnoj razini. Trenutno na međunarodnoj razini postoji niz centara izvrsnosti koji se bave određenim sigurnosnim prijetnjama, ali ni jedan se ne bavi razvojem ove specifične obavještajne prikupljačke discipline. Ovaj centar bit će prva međunarodna institucija ovakvog tipa, a njegov međunarodni status proizlazit će iz sklapanja Memoranduma o suradnji sa Sigurnosno-obavještajnim agencijama i drugim odgovarajućim tijelima drugih država i međunarodnim subjektima koji će sudjelovati u njegovom radu. Uvjet za početak rada centra osim donošenja ovog zakona je da centru pristupe najmanje tri člana, odnosno uz predstavnika tijela Sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske potrebno je da još barem dvije stranke iz drugih država potpišu Memorandum o suradnji. U tijeku su završni pregovori sa pet partnerskih država sa kojima se nakon stupanja na snagu ovog zakona planira potpisati memorandum o suradnji čime će se osigurati uvjet za početak rada i osigurati međunarodni status centra. Ustrojstvo centra po pravnom obliku centar je neprofitna ustanova koju osniva Republika Hrvatska. Osnivačka prava obavlja Sigurnosno-obavještajna agencija. Zakonom su kao tijela centra za …/Govornik se ne razumije./… predviđeni ravnatelj, upravni odbor i tajništvo. Ravnatelja imenuje Vlada na prijedlog ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije na razdoblje od 4 godine bez provođenja javnog natječaja. S obzirom da će se na mjesto ravnatelja imenovati osoba koja dolazi iz sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske. Ravnatelj mora biti hrvatski državljanin i ispunjava druge uvjete propisane zakonom, dok zamjenik ravnatelja dolazi iz partnerske države članice potpisnice memoranduma, zamjenika ravnatelja imenuje upravni odbor na prijedlog ravnatelja na razdoblje od četiri godine. Upravni odbor ima najmanje tri člana koji su predstavnici potpisnika memoranduma o suradnji. Broj članova upravnog odbora nije fiksan i ovisi o broju potpisnika memoranduma o suradnji. Pristup stranaka centru. Stranke mogu potpisati memorandum i nakon što je centar započeo sa radom jednako kao što mogu iz njega istupiti nakon što je centar počeo sa radom. Nema zapreke da više stranaka potpisnika memoranduma dolazi iz jedne države. Na primjer ako u jednoj državi ima dvije ili više sigurnosno-obavještajne službe svaka potpisuje poseban memorandum, ali u tom slučaju njih u upravnom odboru predstavlja jedan član državljanin države iz koje dolaze. Člana upravnog odbora iz Republike Hrvatske imenuje Vlada na prijedlog ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije, a izbor člana iz stranih sigurnosno-obavještajnih agencija određuje se sukladno pravnom sustavu države iz koje iz koje to tijelo dolazi. Članovi u radu odbora sudjeluju s pravom glasa uz uvjet plaćanja članarine što se ne odnosi na Republiku Hrvatsku. U prve dvije godine rada centra članarina će iznositi 30000 eura, nakon čega o visini članarine odlučuje Upravni odbor. Zaposlenici centra. Statutom će se urediti ustrojstvo centra, uvjeti radnih mjesta, broj izvršitelja i sva druga tehnička pitanja. U radu centra uz zaposlenike iz tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske sudjeluju i zaposlenici sigurnosno-obavještajnih i drugih odgovarajućih službi, te međunarodnih institucija. Stoga za organizaciju rada u centru neće biti potrebna nova zapošljavanja, jer će se zaposlenici u rad u centar upućivati iz tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske i stranih sigurnosno-obavještajnih i drugih odgovarajućih službi te međunarodnih institucija. Status i druga pitanja koja se odnose na zaposlenike tijela sigurnosno-obavještajnog sustava uređuje se sporazumom između centra i tijela sigurnosno-obavještajnog sustava. Plaće za ove djelatnike nisu dodatni teret za državni proračun jer se radi o zaposlenicima koji plaću i druga materijalna prava ostvaruju u tijelima iz kojih su upućeni. Status i druga pitanja koja se odnose na zaposlenike upućene na rad u centar i stranih sigurnosno-obavještajnih i drugih odgovarajućih službi i međunarodnih organizacija uređuje se prema pravu države iz kojih su upućeni, te također ne predstavljaju dodatno opterećenje za državni proračun. U državnom proračunu potrebno je osigurati jedino sredstva za plaće ravnatelja i privremenog ravnatelja, te zamjenika ravnatelja ako bi iznimno dolazio iz Republike Hrvatske. Djelovanje centra financirat će se između ostalog članarima i drugim vlastitim prihodima centra, sredstvima iz EU fondova i drugim. Osim prethodno spomenutih plaća iz državnog proračuna osiguravaju se troškovi najma, održavanja prostora, te režijski troškovi, a u prvoj godini svakako važno je naglasiti trošak opremanja centra. Procjena dodatnih sredstava koje je potrebno osigurati za navedeno iznosi 265 tisuća Donošenje zakona predlaže se po hitnom postupku. Već spomenuto aktualno sigurnosno okruženje karakterizira niz prijetnji, a jedna od osnovnih karakteristika je i brzina kojom se navedene prijetnje mijenjaju i razvijaju. Zato smatramo da je nužna i brzina i unaprjeđenje sposobnosti, standardizacija procedura i metodologija u području prikupljanju, obrade i analize podataka iz otvorenih izvora i to kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini. U tom smislu iz navedene nužnosti proizlazi potreba hitnosti postupka. Osnivanjem ovakvog centra kao jedinstvenog mjesta za razvijanje obavještajne discipline, prikupljanja i obrade podataka iz javno dostupnih izvora učinit će se značajan korak u poboljšanju i ujednačavanju djelovanja svih sigurnosno-obavještajnih sustava uključenih u njegov rad na međunarodnoj razini. Kao primjer dobre prakse navodim Europski centar izvrsnosti za suzbijanje hibridnih prijetnji akreditiran u Finskoj. On je osnovan 2017.g., a kojeg se RH postala članica 29. lipnja 2021.g.. Većina NATO zemalja ima akreditirane centre izvrsnosti, pa tako navodim i primjer Slovenije odnosno njihov Centar izvrsnosti za planinsko ratovanje. Činjenica da se osniva Centar za i da njime rukovodi RH snažan je pokazatelj važnosti RH i njezinog sigurnosno-obavještajnog sustava na međunarodnoj razini. I stoga pozivam sve zastupnice i zastupnike u HS za jedinstveni pristup radi usvajanja ovog predloženog zakona, hvala lijepa. Hvala potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu. Sada ćemo preći na replike, ima ih 22, možete se potpredsjedniče vratiti na mjesto i odgovarati s mjesta. Prva na redu poštovana kolegica Selak Raspudić, izvolite. Uvaženi ministre, prvo ću naravno pitati ono što sve najviše zanima. S obzirom da su sredstva u proračunu za 2023. bila planirana za ovu stavku zašto zakon nije bio ranije razrađen, čime bismo izbjegli hitnu proceduru koja onemogućava normalan, ali i kvalitetan rad sabora. Isto tako, uvaženi ministre vama postavljam pitanje, pa vas molim da slušate pitanje dok ga postavljam. Oprostite, ministar razgovara sa kolegom, ne znam što bih ja trebala? …/Upadica predsjednik: Samo vi kolegice Selak Raspudić izvolite nastavite/…. Pa dobro, ali ministar trenutno razgovara, zamolila sam ga ako može poslušat pitanje, razumijete moju brigu? …/Upadica predsjednik: Kolegice Selak Raspudić izvolite govoriti/…

Zahvaljujem. …/Upadica predsjednik: …sami ste izazvali reakcije, vratite se na temu i počnite govoriti/…. Oprostite, ja sam izazvala reakciju jer sam zamolila ministra ovoga ili pričekala da on završi razgovor s kolegom dok postavljam pitanje. …/Upadica predsjednik: Ajde ne da mi se sada raspravljati, nastavite govor, izvolite/…. A vas molim da budete također pristojniji jer vaša uloga predsjedavajućeg nije ono što vam se da ili ne da… …/Upadica predsjednik: Kolegice Selak Raspudić, nemojte me vi poučavati pristojnosti, vi ste prva koja bi trebala razmisliti o vlastitoj pristojnosti/… …ako Molim vas da mi ne docirate, ja sam lijepo zamolila ono što je očito. kad vrlo grubo govorite o drugima da ćete dobiti na isti način, nemojte se čuditi onda/…. Oprostite, što je grubo… …/Upadica predsjednik: Izvolite/… …u tome da sam ja zamolila ministra evo da kad završi razgovor da ću mu postavit pitanje, što je tu bezobrazno? Ne, ne mislim na taj trenutak, nego na trenutak kada meni govorite da budem pristojan…/…. Pa rekli ste da vam se ne da. …/Upadica predsjednik: …dakle ja vama uzvraćam na isti način. Ja vas molim sada da završimo tu raspravu i da se koncentrirate na pitanje, imate još 19 sekundi/…. Da, ne bi je ni bilo da ste kvalitetno radili svoj posao. Dakle, moje prvo pitanje odnosi se na to zašto po hitnoj proceduri, a drugo pitanje odnosi se na to da ste rekli da Hrvatska trenutno pregovara sa 5 strateških partnera država članica pretpostavljam EU, možete li nam reći koje su to države? **Jandroković, Hvala lijepa uvažena zastupnice. Prvo, krenut ću od ovog posljednjeg, ne mogu vam reći o kojim se državama radi, morate biti svjesni da ovdje govorimo o području djelovanja koje se između ostalog odnosi na suradnju između Sigurnosno-obavještajnih službi, ali ono što mogu reći da su to partnerske zemlje i kao što sam jasno naveo da su to članice ili EU ili NATO saveza. Što se tiče pak prvog dijela vašeg pitanja osnovni preduvjet za implementaciju odnosno primjenu i uspostavu ovog centra jest osigurati u proračunu, predvidjeti stavku za najam prostora, kao što sam jasno i precizno naglasio, a poglavito u prvoj godini radi se o najmu prostora i opremanju prostora kao osnovni preduvjet početka rada. Hvala vam potpredsjedniče Vlade. Idemo dalje, kolega Habijan izvolite. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicima, obzirom da se Centar izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora osniva kao međunarodna ustanova sami ste u uvodnom izlaganju rekli da se pregovara sa 5 država koje će pristupiti memorandumu o suradnji, možete li nam ukratko samo reći na koji ste način uspjeli osigurati potporu stranih partnera odnosno osigurati da pristupe ovakvom osnivanju ovakvom, osnivanju ovakvog Hvala lijepa, hvala vam lijepa uvaženi kolega zastupniče. Dakle, vjerujem da je svima u ovoj sabornici poznato koliko je snažna uloga naše obavještajne zajednice u suradnji sa partnerima i kroz stalni dijalog i prepoznavanje naše inicijative koja je nužno potrebna ne samo RH već svim ostalim partnerskim zemljama ovdje plastično govorimo o metodološkom pristupu i izradi svojevrsne doktrine u djelovanju u tehnici i radu svih naših partnerskih službi. Stoga, prema inicijativi,

Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Vlade i ministre, evo vam nešto iz vrlo open source-a iz vrlo otvorenog izbora, staro, izvora, staro je 16 mjeseci. 10. ožujka 2022. 6 tona teška letjelica vojnog tipa dolazi iz zračnog prostora Mađarske krećući se brzinom od oko 700 kilometara na sat, pada u Jarunskoj ulici u Zagrebu. To je izuzetno open source intelligence, to je bilo od samog trenutka pada tog drona na Zagreb potpuno jasno svima. Što je eto nakon 16 mjeseci poslala odnosno donijela kao zaključak udruga hrvatskih James Bondova, Ethan Hawkeova i njihovih kolega? Znamo li

zamolio da danas kad govorimo o predloženom zakonu koji predviđa uspostavu ovog centra izvrsnosti ne pomiješamo sadržaj izvješća koji je bio u ovom Hrvatskom saboru o radu Sigurnosno-obavještajne agencije i Vojno sigurnosno-obavještajne agencije. Ovdje govorimo o jednoj izrazito važnoj temi, stvaranju pretpostavki za koordinirano i jedinstveno učinkovitije djelovanje svih službi u RH pa tako i partnerskih službi kako bismo u perspektivi bili što učinkovitiji. Kolega Šimičević, izvolite. ima i početnu prednost. Podržavam osnivanje ovog centra i moje pitanje vama hoće li, na koji način ovaj centar odgovoriti aktualnoj sigurnosnoj situaciji kad su u pitanju prijetnje bilo hibridne, bilo međunarodnih terorizam te prijetnje umjetne inteligencije. Ja vjerujem da će ovo biti prostor za naše mlade ljude koji će moći prikupiti podatke i koji će koristiti nama u sigurnosnoj situaciji domovine Hrvatske. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa, svakako u uvodnoj riječi sam posebno izdvojio jedan segment koji se odnosi na sva postignuća koja će RH i prednosti i prednosti dobiti sa ovakvim centrom. Ponavljam, RH dosada nije imala niti jedan centar izvrsnosti. Ovo je vrlo zahtjevna disciplina koja se posebno manifestira u radu sigurnosno-obavještajne zajednice. Kroz razvoj metodologije i oblika, načela koja će se primjenjivati u svim sastavnicima cijeloga svijeta partnerskih zemalja, mladi ljudi, ambiciozni ljudi imat će itekako priliku dati svoj doprinos i sudjelovati u razvoju tih novih metodologija rada. Poštovani ministre, pardon ispričavam se 238., pogrešni navodi. U zakonu piše da će u tom centru raditi isključivo zaposlenici obavještajne zajednice, o kojim vi mladim ljudima pričate, o kome vi govorite? Kolega Pavić to nema veze s povredom Poslovnika, vi postavljate neko pitanje, vi nešto replicirate, vi određujete da ministar krivo govori, pa to stvarno hrabri ste u procjenama. Dobivate opomenu, ja ne znam što bi vam rekao. Ma nije bezgrešan ljudi nego postoji povreda Poslovnika koja se koristi u točno određene svrhe. Ovo je sad bila replika jer se nešto što je izjavio ministar zastupniku ne sviđa, pa ne možemo tako. To je kršenje Poslovnika. Kolega Šimičević, izvolite.

predstavnici mog kluba su na sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost podržali, uključujući i predsjednika odbora, podržali donošenje ovog zakona i podržavamo intenciju koju ima ovaj zakon, ali pažljivo osluškujemo primjedbe oporbenih kolega pa ćemo konačni stav o tome zauzeti kada čujemo njihove primjedbe i vaša obrazloženja. Ono što mi je upalo u oko iz savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da je tijelo nadležno za izradu nacrta Ministarstvo hrvatskih branitelja. Ovo ne spada nikako u djelokrug Ministarstva hrvatskih branitelja. Pretpostavljam da ste dobili zadatak kao potpredsjednik Vlade za ovo područje, da zajedno sa SOA-om napravite ovaj zakon. I možda je upravo to razlog ovih nomotehničkih primjedbi. SOA ipak nema toliko iskustvo u pisanju zakona. Mene bi doista zanimalo recimo očitovanje Vladinog Ureda za zakonodavstvo po ovim nomotehničkim stvarima. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa zastupniče Bauk. Pa jako dobro ste zaključili. Dakle, u organizaciji rada Vlade kao potpredsjednik Vlade za Domovinsku sigurnost i predsjednik koordinacije za rad sigurnosno-obavještajne zajednice. Ujedno sam i ministar hrvatskih branitelja, stoga dakle u uskoj suradnji sa Sigurnosno-obavještajnom agencijom izradili smo ovaj prijedlog zakona, a Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske dakako da je podržao i podupro tekst ovog predloženog zakona. izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre sa suradnicima. Živimo u vremenima raznih ugroza i zasigurno pitanje sigurnosti zauzima i treba zauzimati visoko mjesto na ljestvici svih naših rasprava. Stoga i pozdravljam osnivanje ovog prvog Međunarodnog centra za sigurnost čiji je cilj osnažiti sigurnosno-obavještajni sustav, ali i jače pozicionirati i našu zelju. Bit će ovo centar, odnosno središnje mjesto znanja, iskustvo u području prikupljanja i obradi podataka. Hoće li osnivanje ovog centra budući da ste i vi u vašoj raspravi rekli da će u njemu raditi djelatnici sigurnosno-obavještajnog sustava, utjecati na rad i kvalitetu institucija iz kojih će zaposlenici biti upućeni na rad u ovaj centar. **Jandroković, Hvala lijepa poštovana zastupnice. Prednosti koje će donijeti ovakav oblik organizacije rada ovog centra su višestruke. Iskustva koja će se stjecati u sinergijskom i zajedničkom radu sa potpisnicima memoranduma iz partnerskih zemalja su izrazito važna i bitna, a ni na koji način neće utjecati na kvalitetu rada samih naših sigurnosno-obavještajnih službi. suverenisti)** Hvala vam. Poštovani potpredsjedniče Vlade, naime uopće je neshvatljivo da danas sa vama ne sjedi i gospodin Danijel Markić kojeg se to najviše tiče i čija je to problematika, znači, Sigurnosno-obavještajne agencije. To je prvo pa bih volio da mi o tome kažete zašto on danas nije ovdje. I drugo, osobno ja izražavam stav da je to potpuno nepotrebna institucija u organizacijama međunarodne suradnje naših službi kako obavještajne zajednice, vojno-obavještajne, sigurnosne, diplomatske itd. Mislim da je potpuno nepotrebno dodatno pretresati otvorene izvore kad imamo i faktograf, imamo i svi mi zdravu pamet kad gledamo što i kako. Vi ste znači faktograf i smatram da je to način za uhljebljivanje nekog iz političko podobnih redova u isključivoj nadležnosti Vlade Republike Hrvatske i vladajućih. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Sačić, mislim da ste pogrešno percipirali organizaciju, pristup i ulogu ovog centra. Dakle, nikakvo novo zapošljavanje, nikakvo uhljebljivanje ili kao što je to u vrijeme dok je ovaj predloženi zakon bio u javnom savjetovanju bilo i pogrdnih izraza nova špijunska služba i slično. Dakle, smatram da sam u uvodnoj riječi bio vrlo jasan, gdje sam precizirao način, ustrojstvo, djelovanje, nadležnost i ono što je jako važno, dakle u današnjem vremenu prepunom sigurnosnih izazova suradnja sa partnerima, prepoznavanje alata, prepoznavanje doktrinarnih pristupa,

Pa i sam resorni saborski odbor koji je jednoglasno prihvatio ovaj prijedloga zakona, odnosno osnivanja Centra izvrsnosti pokazuje kvalitetu prijedloga. U današnje vrijeme i ruske agresije na Ukrajinu kada vidimo da se zloupotrebljavaju i novinski portali i internetske društvene mreže i plasiraju lažne vijesti svjesni smo bitnosti i nužnosti ovakvoga centra. Koliko osnivanje ovoga centra u Republici Hrvatskoj prije svega pokazuje povjerenje i u Sigurnosno-obavještajnu agenciju Republike Hrvatske ali i u Vladu Republike Hrvatske ako znamo da je Republika Hrvatska povukla preko 10,7 milijardi eura neto dobiti u prvih 10 godina EU, a sada nastavljamo sa ovim osnivanjem. Koliko to znači da i EU, ali i NATO savez vjeruju upravo RH i pružaju jednu ovakvu ključnu i bitnu priliku za sigurnost svih građana Republike Hrvatske. **Jandroković, Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Mažar, zapravo ste dotaknuli jednu od najvažnijih segmenata koje donosi prednosti ovog zakona, a to je povjerenje. Dakle, pozicija i ugled koji sigurnosno-obavještajna zajednica Republike Hrvatske uživa među partnerima je velika, a ovaj centar je tome dokaz. Inicijative koje zaprimamo od zemalja partnera koje žele u najavi participirati u potpisivanju memoranduma i zajednički surađivati sa službama Republike Hrvatske smatram da su dovoljan odgovor. I stoga prednosti koje ovaj centar donosi su mnogostruke, a jedna od njih svakako jest daljnje osnaživanje tog povjerenstva i partnerstva. (Socijaldemokrati)** Poštovani ministre. Klub Socijaldemokrati će sigurno dati podršku obavještajnoj zajednici za sve aktivnosti koje provodi, ipak je u pitanju sigurnost naše države, naših sugrađana. u vezi ovoga imam puno pitanja za vas, između ostaloga ono što me najviše interesira, spomenuli ste nekoliko puta i u svojoj odgovoru na replike i u svom uvodnom izlaganju, a to je ujednačavanje metoda, analiza svega ostaloga. Znači li to, znači li to da će naša obavještajna zajednica nakon rada u tom centru imati obvezu da preuzme one metode koje su definirane u tom centru? Znači rekli ste da će se ujednačiti metode analize podataka između zajednica koje će sudjelovati u tom centru, imali li nakon toga naša obavještajna zajednica obvezu da te metode i primjenjuje? **Jandroković, Hvala lijepa poštovani zastupniče. Dakle, cilj jest sa svim iskustvima kako sigurnosno-obavještajne zajednice RH tako i partnerskih zemalja analizom tih poluga, alata, mehanizama i pristupa postići učinkovitost o tome koji model će koristiti koja zemlja u konačnici ostaje njima na odlučivanju. Ovdje će se prezentirati kroz seminare, kroz znanstvene radove, kroz brošure koje će se izdavati iz ovog centra stavljat se mogućnost, ali razvoj novih računalnih tehnologija. Nisu niti malo jeftini mehanizmi i računalni programi koje svaka pojedina zemlja razvija za sebe.

određeni broj godina i jednu kvalitetnu suradnju sa Državom Izrael na centru izvrsnosti u radu u obrazovanju sa darovitim učenicima i zasigurno ti daroviti učenici će i velikim dijelom ja se nadam i biti oni koji će poticati razvoj, ali i sigurnost naše domovine. Spomenuli ste okvirnu suradnju sa partnerskim zemljama, put ponovno naglasio i zanima me vaš komentar jel često imamo tezu da je upravo sigurnost temelj svekolikog razvoja, posebno imajući na umu da smo mi turistička zemlja. Evo sad je ljetno razdoblje kada će više biti broja gostiju nego nas domaćih stanovnika u RH pa pa me zanima odnos sigurnosti i gospodarstva posebno sa osvrtom na turizam. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Medved, Tomo (HDZ)** Hvala lijepa poštovani zastupniče. Sami pojam centra izvrsnosti zajednička suradnja na jedinstvenom projektu, angažiranja većeg broja partnerskih službi podrazumijeva nešto što teži ka kvaliteti. Kroz ovaj spektar aktivnosti koje će se provoditi u centru izvrsnosti o čijem prijedlogu danas ovdje razgovaramo, upravo usmjereni smo ka pronalaženju mehanizama za učinkovitost prepoznavanja različitih ugroza, ali da smo u tome svi zajedno učinkovitiji. u ovom centru bit, da će ovaj centar biti središnje mjesto znanja, stručnosti, iskustva u području prikupljanja obrada analize podataka iz otvorenih izvora s ciljem unapređenja sposobnosti, razvijanja doktrina, pa mene zanima, dakle jasno je što će centar radit, radit će iz otvorenih izvora. Što je danas? Dal danas mi u okviru tijela imamo neko tijelo koje prikuplja podatke, analizira podatke il nam treba centar da bi to radili? Dakle, iz obrazloženja je jasno zašto ide centar, al me zanima što je to danas? Dakle, riječ je o otvorenim podacima, podaci koji su javno dostupni svima što se danas radi s njima? Hvala lijepo. **Jandroković, Poštovana zastupnice Mrak Taritaš. U okviru nadležnosti i ovlasti koje provodi sigurnosno-obavještajne zajednica, proces po kojemu vi govorite se zapravo radi i u RH i u svim zemljama. Ono što se postiže kao efekt rada ovog centra kroz jedinstveni pristup sagledavanja pronalaženja modela za učinkovitije, za brže i kvalitetnije pristupanje u prepoznavanju sigurnosnih rizika isto tako kroz izradu doktrina i modela koji će biti primjenjivi kako za našu sigurnosno-obavještajnu zajednicu tako i za sve naše partnerske zemlje, dakle postiže se efekt učinkovitosti

s međunarodnim karakterom u kojem će se prikupljati, obrađivati, analizirati podaci iz otvorenih izvora te tako provjereni i vrednovani dostavljati krajnjim korisnicima koji će onda po njima postupati. Ovim centrom svakako će se osnažiti djelotvornost sigurnosno-obavještajnog sustava RH kao odgovor na niz prijetnji i ugroza kojima jesmo ili možemo biti suočeni, stoga pozdravljam osnivanje ovog centra. A budući se centar osniva kao središnje mjesto razvoja obavještajne prikupljačke discipline to podrazumijeva i obrazovane i stručne kadrove, a i rekli ste da je to jedini centar ovog tipa u ovom trenutku, planirate li organizirati organizirati i suradnju sa znanstvenom zajednicom kao bi se unaprjeđivale tehnologije i metodologija prikupljanja i obrade podataka. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa zastupnice, bilo je nešto govora o tomu u uvodnoj riječi. Dakako, dakle centra pruža čitav spektar mogućnosti, a između ostalog je mogućnost raznih oblika suradnje sa znanstvenom zajednicom, ali ono što je bitno da je on u RH. I samim time kroz organizaciju rada centra i čitav niz aktivnosti moguće participiranje i suradnje kroz okrugle okrugle stolove, seminare, izradu znanstveno istraživačkih radova i pristupa omogućit će našoj znanstvenoj zajednici aktivan doprinos i participiranje u radu centra, ali i osmišljavanju upravo ovih novih modula odnosno novih alata ili poluga za izvolite. **Puljak, Marijana (Centar)** Poštovani ministre u principu zapravo uvijek podržavam osnivanje centara izvrsnosti kao nekih mjesta koncentracije znanja, okupljanja stručnjaka iz određenog područja jel da bi pružili neka i potakli neka, donošenja nekih novih znanja, istraživanja jel razvoj. Međutim, ovdje mi se čini i nisam shvatila zapravo vaše odgovore evo i kolegici Mrak Taritaš i dan danas sigurnosno-obavještajna sigurno analizira, eto ako koristi neke metode za analiziranje otvorenih podataka i čini mi se ovaj centra izvrsnosti evo može ga zamijenit ovaj laptop danas uz umjetnu inteligenciju 4GBT i puste alate je li koje koristimo. Analizirati otvorene podatke to vam je jedan malo boje pripremljen search engine. Dakle, samo nam pojasnite sigurnosno-obavještajna agencija već to danas radi, koji je zapravo benefit od osnivanja jedne cijele nove …/Upadica: Hvala vam./… ustanove. Hvala lijepa poštovana zastupnice, da svjedočimo vremenu umjetne inteligencije, svjedočimo novim tehnološkim dostignućima, ali ono što je važno, važno je da imamo odgovornost za sigurnost RH sa partnerima moramo analizirati koje alate, koje mehanizme i koje poluge koristimo u detektiran ju rizika. Različiti je pristup kroz djelovanje centra, kroz analizu iskustava koje svaka pojedina obavještajno sigurnosna zajednica, potpisnica memoranduma koristi cilj nam je postići ujednačenu metodologiju i postići upravo efekt da budemo što učinkovitiji u prepoznavanju sigurnosnih ugroza. **Jandroković, Gordan Poštovani potpredsjedniče s obzirom da je ovaj centar osniva se u RH s tim dobivamo veliko poboljšanje na sigurno-obavještajnog sustava na međunarodnoj razini, a s tim da je to jedan prepoznatljivost Hrvatske, da dobivamo jednu veliku energiju i znanje što je Hrvatskoj priznato da je to baš tu da se kompletno našoj razini kao članica NATO-a i EU i u ovom dijelu obavještajnog segmenta Hrvatska dobiva jedno veliko povjerenje u okolnostima u kojima se nalazimo na cijelom ovom području. Mislim da je ova razina izvrsnosti pokazuje da ova postojeća disciplina ima jednu veliku ulogu da Hrvatska još jednom pokazuje da je u sferi partnerstva ozbiljan partner s obzirom da će razina kompletnog znanja i djelovanja baš biti tu i da rukovodeća mjesta …/Upadica: Hvala vam./… će Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Deur upravo sve ovo što ste iznijeli i jest snažan doprinos u prepoznavanju sigurnosno-obavještajne zajednice i sposobnosti koje RH ima, ali jednako tako i aktivno uključivanje partnerskih zemalja koji imaju slična iskustava i kad smo jedinstveno usmjereni u radu centra u iznalaženju novih pristupa, u osmišljavanju novih tehničkih rješenja zasigurno da ćemo postići efekt učinkovitosti i racionalizacije u svjetlu ulaganja i investiranja u mehanizme koji su nam potrebni u svakodnevnom radu. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Uvaženi ministre, ja bi ipak vratila na osnovno da raščistimo da li je ovaj centra izvrsnosti dio sigurnosno obavještajnog sustava ili nije. Po Zakonu o sigurnosno obavještajnom sustavu on to nije jer su tamo vrlo precizno nabrojana sva tijela tog sustava. S druge strane po samom tekstu zakona, on po svojim ograničenjima i restrikcijama to evidentno je. Govorite da se osniva kao ustanova, ako se osniva kao ustanova onda ne može imati restrikcije koje su predviđene Zakonom o sigurnosno obavještajnom sustavu. Znači mislim da bi se tu trebalo prije svega napraviti distinkcija i vrlo jasno odrediti da li je to dio sigurnosno obavještajnog sustava po Zakonu

u skladu sa zakonom odnosno po Zakonu o ustanovama i on nije onaj sastavni dio sigurnosno obavještajne zajednice. On je centar izvrsnosti gdje se analiziraju područja djelovanja, prikupljanja informacija iz otvorenih izvora, u njemu će uz naše predstavnike RH potpisnici memoranduma iz drugih partnerskih zemalja aktivno sudjelovati u analizi dosadašnjih iskustava u radu i koristiti u svjetlu implementacija ili prihvaćanja u perspektivi.

S obzirom na činjenicu da je za odnosno osim donošenja ovog predmetnog zakona, kako ste i sami istaknuli u svom uvodnom izlaganju, za sam početak rada Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenog, otvorenih izvora potrebno da samom centru pristupe najmanje 3 člana, dakle uz predstavnika tijela Sigurnosno-obavještajnog sustava RH još barem 2 stranke iz drugih država. Stoga je moje pitanje jesu li odnosno koji su sve pripremni koraci poduzeti u tom smislu? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa poštovana zastupnice Balić, dakle prvi korak je donošenje zakona, u skladu sa zakonom imamo i registraciju ustanove, paralelno s time imamo inicijalne razgovore i inicijative u skladu sa konzultacijama i našim partnerskim odnosima u najavi kandidata odnosno onih koji su zainteresirani potpisati memorandum s nama i participirati u radu ovog centra. Dakle nakon što se formalno pravno stvore sve pretpostavke one partnerske zemlje koje iskazuju svoju ambiciju ili svoju namjeru potpisati memorandum sa nama tada RH analizira o kojim se to zemljama radi i započinje se s procesom ustrojavanja tog centra. **Jandroković, Gordan Evo kako vidim ovaj zakon i centar, kao blještavu PR reklamu, ali šuplju i veselog sadržaja i suštine. Ono što ima građu patke je patka, ono što ima građu labuda je labud, vi ovo prikazujete kako nekakav Međunarodni centar izvrsnosti, međutim ovdje se ne radi o tome da je nekoliko država nešto osnovalo, pa će akumulirati svoju stručnost i ekspertizu i znanje i biti ravnopravna u svojim pravima, ovo je ustanova čiji je osnivač RH. Ravnatelja bira Vlada na prijedlog SOA-e i uvijek će tako biti, tako ste to osmislili u ustroju, dakle to je hrvatska agencija koja služi da se nekog malo bolje promovira. A međunarodna suradnja o kojoj ovdje govorite moguća je i kroz postojeća tijela, kroz SOA-u, može se prikupljati podatke, razmjenjivati i znanje, Okrugli stolovi, to se sve može i po onome što postoji već sada, dakle uzaludna reklama…/Upadica predsjednik: Da, poštovana zastupnice ravnatelj će biti imenovan od strane Vlade, a zamjenik ravnatelja bit će imenovan od jedne od potpisnica memoranduma i Statut ovog centra predviđa profesionalan i stručan pristup u analizi dosadašnjih modela rada kako naše Sigurnosno-obavještajne zajednice, tako i drugih partnerskih zemalja u svjetlu iznalaženja učinkovitijeg pristupa, ujednačenog pristupa i kvalitetnijeg rada i odgovora na krize, to je cilj ovog predloženog zakona. izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. Poštovani potpredsjedniče Vlade RH, ja držim da je osnivanje prvog Međunarodnog centra izvrsnosti snažan i vrlo jasan pokazatelj važnosti i ugleda i ugleda RH i njezinog Sigurnosno-obavještajnog sustava i to na međunarodnoj razini i mislim da je to ustvari najbitnija poruka koju potvrđuje ovaj zakon. To je poruka povjerenja međunarodne zajednice prema Vladi RH, prema Sigurnosno-obavještajnom sustavu… pa ja vas molim kolegice, pa vi ste sada govorili, svi vas slušaju, sad govori kolegica Burić, vama se ne sviđa što ona govori, vi se smijete i dobacujete, pa stvarno niste korektni. Podržali ste kolegicu Selak Raspudić kad je upozorila ministra da ju ne sluša, vi uopće niste slušali što je ministar odgovarao i razgovarali ste. Ajde molim vas da imamo onda barem ujednačene kriterije, kad tražite, kad tražite nešto od mene dajte onda se držite toga što i na vlastitom primjeru, molim vas. Izvolite kolegice Burić/…. Hvala vam predsjedniče. Meni je ustvari žao što dio hrvatske oporbe žali zbog toga što postoji veliko povjerenje međunarodne zajednice i prema Sigurnosno-obavještajnom sustavu i prema Vladi RH, kao što smo mogli vidjeti i sada.

ključna stvar u sigurnosti i u djelovanju naših Sigurnosno-obavještajnih službi. RH i naša Sigurnosno-obavještajna zajednica uživa veliki ugled, svakodnevno rade u zajedništvu, svakodnevno doprinose prepoznavanju sigurnosnih rizika, a osnivanjem ovog Centra izvrsnosti na određeni način ujednačavamo metodologiju, prepoznajemo učinkovitije modele na koji način odgovoriti na sigurnosne izazove. **Sobota, Darko (HDZ)** Hvala predsjedniče HS. Uvaženi potpredsjedniče Vlade i ministre, u ovom prijedlogu Zakona o osnivanju centara izvrsnosti je napomenuto, a i sami ste vi istakli da bilo civilni ili vojni centri izvrsnosti da su međunarodnog karaktera. RH je u NATO-u i EU. Kakav je odnos zapravo u osnivanju, u akreditaciji tih centara izvrsnosti u NATO, a i u samoj EU? **Jandroković, Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Sobota ovo je jedno jako važno pitanje. Dakle, uz mogućnost i već povratne informacije od strane bilateralnih odnosa odnosno partnerskih zemalja jedna od postignuća koja svakako nosi ovaj centar jest mogućnost izravne suradnje u nadležnosti i djelokrugu rada centra sa NATO-om ali i sa EU. To je nešto što je dodana vrijednost ovog centra u svjetlu osnaživanja našeg zajedničkog pristupa u prepoznavanju rizika, a poglavito u prepoznavanju oblika bržeg i učinkovitijeg djelovanja. izvolite. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala predsjedniče. U obrazloženju ovog zakona jasno se mogu iščitati i ciljevi i misija i vizija razloga osnivanja ovog centra. E sad možete li reći koja su očekivana postignuća rada tog centra. Što mi zapravo od tog centra očekujemo? Tomo (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnice Grba Bujević, obzirom na ogromna iskustava koja ima, koju ima hrvatski sigurnosno obavještajni sustav, koje imaju naše partnerske zemlje, u zajedničkom pristupu u analizi dosadašnjih oblika i modela rada očekujem da će vrlo brzo ovaj centar iznjedriti nove i učinkovitije modele koje će biti dostupne partnerima i koje će, gdje će partneri imati mogućnost primijeniti ili odabrati upravo te učinkovitije i brže modele u detektiranju i prepoznavanju sigurnosnih rizika. izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade, evo možda jedna od zadnjih replika, ja ću postavit vam jednostavno pitanje. Zašto baš RH se upušta sada u osnivanje ovakovog centra? Cijeli svijet je izložen različitim sigurnosnim prijetnjama i ugrozama, naravno i naša država. U svijetu lažnih informacija preko interneta i različitih društvenih sigurno je vrlo važno i značajno imati dobro organiziran sigurnosno obavještajni sustav. Na razini međunarodne zajednice znamo i vi ste ovdje već istakli nekoliko puta ne postoji ovakva ustanova i ovakav institut i mi se u to upuštamo. Kako to baš mala Hrvatska? **Medved, Hvala lijepa. Poštovana zastupnice, RH i dosada je prepoznata u među partnerima kao snažan partner u sigurnosno obavještajnoj zajednici. Sposobnosti koje RH ima, osoblje koje RH ima angažirano u našoj sigurnosno obavještajnoj zajednici, pozicija RH kao puno pravne članice NATO-a i EU daje nam za pravo potaknuti ovu inicijativu, ali ono što nas posebno hrabri jest odgovor ili inicijativa naših potencijalnih partnera na samu najavu osnivanja centra glede njihovog angažiranja odnosno glede njihovog iniciranja potpisivanja memoranduma i uključivanja u rad centra.

radi toga što vjerujemo da će Hrvatska biti bolje mjesto za življenje i bit će sigurnija zemlja. Ova centar izvrsnosti sigurno će imati jednu značajnu autonomiju od rada naših obavještajnih službi i imat će međunarodnu komponentu. Ja ne bih bio toliko sklon hvalospjevu koje ste vi kazali. Ja mislim da je ovo djelom i izraz nepovjerenja jer ovaj novi centar neće biti podređen radu naših obavještajnih službi što znači da postoji i određeno međunarodno prije svega s pozicije NATO-a i EU nepovjerenje u naše obavještajne službe, a ja ću vam samo podsjetit se kad je INA opljačkana za milijardu kuna tu večer **Medved, Tomo (HDZ)** Hvala lijepa poštovani zastupniče Vrkljan, ni na koji način ovdje ne možemo govoriti o nepovjerenju. Dakle, RH i naš sigurnosno obavještajni sustav respektabilan je i prepoznatljiv. Sami model organizacije rada u centru izvrsnosti jest dijeljenje iskustava i pronalaženje zajedničkih oblika djelovanja, osmišljavanje učinkovitijih i kvalitetnijih modela, i racionalizacija, zajednički pristup u svjetlu osmišljavanja softverskih rješenja, zajednički pristup u svjetlu osmišljavanja standardnih operativnih postupaka, zajednički pristup u bržem prepoznavanju sigurnosnih rizika. Stoga ni na koji način ovdje ne možemo govoriti o nepovjerenju, štoviše ovdje prepoznajemo upravo taj ugled …/Upadica: Hvala vam./… koji RH uživa u svijetu. Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade, svima koji su dali svoje replike i sada idemo na odbore. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu, prva na redu je u ime Kluba zastupnika MOST-a poštovana kolegica Selak Raspudić. Izvolite.

Uvodno moram reći da je pomalo nepoticajno imati saborsku raspravu kada vam predsjednik Sabora kaže da mu se ne da voditi raspravu sa vama. Međutim, moram također istaknuti da ja imam razumijevanja za našeg predsjednika Sabora, jer je on jučer igrao nogomet sa svojom strankom, tako da se sigurno dosta umorio. Premda nam je svima nejasno kako se uspio toliko umoriti s obzirom da znamo da pravila o HDZ-u su takva da nitko sigurno nije mogao igrati dobro protiv njega. Međutim, da se vratimo na predmetni zakon. Dakle, prije svega ono ključno odgovor na temeljno pitanje, a to je zašto se zakon donosi po hitnoj proceduri nismo dobili. Ako je bilo predviđeno da će se ovakav centar osnivati i ako je bilo predviđeno da će se za njega osigurati sredstva u proračunu, onda je netko trebao na vrijeme napraviti zakon da on ide u uobičajenu saborsku proceduru. I ukoliko to netko nije znao napraviti kako treba i na vrijeme nije Sabor ovdje da bi hitnošću svoje procedure prikrio njegovu nesposobnost. Hitnost je iznimka u pravilima koja se upotrebljava u vrlo specifičnim slučajevima koji su propisani zakonom, a ne pravilo pravilo za donošenje zakona po redoslijedu koji HDZ-u odgovara. U tom smislu izražavam oštro protivljenje ovakvom izbjegavanju uobičajene procedure. Nadalje što se tiče samog zakona nejasno je zašto se navedeni centar zove centar izvrsnosti i potpada li on pod uobičajenu kategoriju centara izvrsnosti koja postoji i za druga područja i ukoliko potpada pod kategoriju uobičajenih centara izvrsnosti kakva postoji u akademskom svijetu zašto onda ne ide i po tim uobičajenim pravilima. Ukoliko je riječ o zasebnom centru zašto on uzima ime Centra izvrsnosti kako se zovu i ostale uobičajene institucije u akademskom svijetu RH. Nadalje, Nadalje, ukoliko je riječ o zasebnoj instituciji koja će odgovarati najvišim institucijama Republike Hrvatske za način rada pri čemu će podnositi detaljna izvješća zašto je onda institucija kojoj ovaj centar odgovara Vlada, a ne Sabor Republike Hrvatske. Primjerice člankom 8. propisano je da ravnatelja odlukom imenuje Vlada Republike Hrvatske. To bi trebao biti Sabor Republike Hrvatske ukoliko ćemo inzistirati na transparentnoj i demokratskoj proceduri. Također jednom godišnje podnosi se izvješće Vladi o radu centra koje odobrava Upravni odbor. Zašto to ne može biti Sabor RH s obzirom i da sama SOA podnosi izvješće upravo Saboru Republike Hrvatske. Dakle, u tom smislu izražavamo protivljenje tome da se ide hitnom procedurom jer nismo dobili od ministra odgovor o opravdanom razlogu te iste hitnosti. Umjesto Vlade ukoliko će ovaj centar ići po specifičnoj proceduri, a odgovarati najvišim tijelima Republike Hrvatske. Zbog demokratske procedure bitno je da to bude Sabor i u donošenju odluke o ravnatelju isto kao i u podnošenju izvješća. Što se tiče same intencije centra to je centar koji će se baviti analizom otvorenih podataka, štoviše ovdje smo mogli čuti da će Hrvatska prednjačiti u tom području. Naravno da isto pozdravljamo, međutim vrlo je neobično da Hrvatska ima priliku prednjačiti u ovom području pri čemu pregovaramo sa pet zemalja strateških partnera. Čuli smo da ih je pet, ali ne možemo čuti koje su dok istodobno, upravo kada govorimo o otvorenosti tih istih podataka i pristupu Hrvatske prema otvorenosti tih istih podataka imamo prije svega jednu politiku otvorenih podataka koja je donesena u srpnju 2018. godine koja je da upotrijebim izraz jednog od članova najužeg kabineta Andreja Plenkovića vrlo neambiciozna i anemična. Nisam sigurna smije li se baš ovaj izraz anemična upotrebljavati od onih koji rade u kabinetu predsjednika Vlade i koja na svega 9 stranica objašnjava kakva je to naša politika otvorenih podataka, a uvodno već naglašava kako prema izvješćima povjerenika za informiranje na nacionalnoj razini stanje je sljedeće: Nedovoljna količina korisnih otvorenih podataka. Velika većina javnih tijela ne objavljuje otvorene podatke. Dalje, dio skupova podataka koji su javno dostupni u obliku aplikacija i baza nije objavljen u otvorenom odnosno strojno čitljivom obliku. Dio skupova koji su objavljeni na tijelima javne vlasti nije povezan sa portalom otvorenih podataka. Da ne nabrajam dalje vrlo slaba informiranost o postojanju portala otvorenih podataka, te mogućnostima i koristima istog, nepreglednost i neintuitivnost portala otvorenih podataka i kompliciranog pronalaženja željenih podataka. Dakle, to vam je stanje sa otvorenim podacima u RH. I jedna vrlo neambiciozna i anemična kako se to voli reći u novije vrijeme strategija politike otvorenih podataka na jedva 9 stranica. Isto tako, ako pogledamo i najnovije Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama iz 2022. godine možemo vidjeti da upravo kada govorimo o stanju sa otvorenim podacima u Republici Hrvatskoj, da je utvrđeno da su jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave u aset liste unosile i podatke čija je obveza proaktivne objave u otvorenom i strojno čitljivom formatu utvrđena temeljem neke druge točke članka 10. stavka stavka 1. zakona, te koje ne bi trebalo objavljivati u aset listama primjerice izvješće o provedbi zakona, financijska izvješća, podaci o postupcima javne nabave i slično. Dakle, mi sami sebi činimo sigurnosnu štetu. Također 48%, dakle gotovo 50% jedinica lokalne, područne regionalne samouprave u cijelosti ili djelomično svoje registre, skupove otvorenih podataka objavljuje u zatvorenom, strojno nečitljivom formatu, a samo 9% jedinica lokalne, odnosno područne-regionalne samouprave zadovoljava objavu registara skupova otvorenih podataka uz navođenje licence kojom su predviđeni skupovi zaštićeni na odgovarajućim mrežnim stranicama što ukazuje na potrebu daljnje izobrazbe i propagiranja otvaranja registara skupova otvorenih podataka. Dakle, kada govorimo o stanju s otvorenim podacima u RH prema izvješću nadležne osobe za praćenje, stanje je poprilično loše, prisutni su određeni napreci, ali i dalje puno toga treba napraviti, isto tako sami sebi povremeno iz tog istog neznanja činimo sigurnosnu štetu i u takvoj situaciji, pri čemu želim dodati još jedan bitan podatak postoje određeni dokumenti na razini EU kao što se zove koordinirani plan za umjetnu inteligenciju. Dakle, upravo je uporaba umjetne inteligencije kao što smo mogli čuti i od resornog ministra jedan od ključnih razloga zašto idemo s ovim centrom izvrsnosti pri čemu imamo izraženu ambiciju biti predvodnici u ovom području na razini cijele Europe, dakle umjetna inteligencija je jedan od razloga zašto ga treba osnovati. Međutim, kada gledate izvješća Europske komisije i koordinirani plan za umjetnu inteligenciju je prikazano kako su 23 od 27 država članica EU te Norveška i Švicarska napredovale u provedbi svojih nacionalnih strategija, a očekuje se da će i ostale biti uskoro objavljenje. Naravno da Hrvatska nije među te 23 zemlje, dakle Hrvatska je na samom začelju EU jer još uvijek nema strategiju koja se odnosi na primjenu umjetne inteligencije, a osnivamo centar izvrsnosti za obradu otvorenih podataka koji će prednjačiti u tom području. Gdje je ovdje logički slijed? Isto tako Europska strategija za podatke koja podrazumijeva čitav niz akata koji će se odnositi na međusobnu razmjenu podataka na razini EU, njezin preduvjet je zapravo i koordinatni plan za umjetnu inteligenciju odnosno Nacionalna strategija za umjetnu inteligenciju koju Hrvatska još uvijek nije donijela. Dakle, dok mi ovdje najavljujemo da ćemo prednjačiti u odgovoru na izazove suvremenog doba, prije svega na one koji se odnose na od obradu javno dostupnih informacija kojih je sve više s obzirom na mogućnosti koje nam pruža Internet i na izazove koje pred nas postavlja umjetna inteligencija, istodobno strategiju nemamo na razini otvorenih podataka i njihove transparentnosti odnosno dostupnosti uvelike zaostajemo za članicama EU, štoviše sami sebi povremeno činimo štetu. Isto tako s obzirom na bitnost kiber sigurnosti sama sam u rebalansu proračuna predlagala više amandmana koji su se odnosili na povećanje sredstava upravo za tu stavku, naravno svi su redom odbijeni. Isto tako u saborsku sam proceduru uputila Rezoluciju o umjetnoj inteligenciji koja po pitanju otvorenosti podataka i pitanju naše sigurnosti navodi sljedeće, da se očekuje da se ovdje izglasa jedno od načela transparentnosti što podrazumijeva za dionike laku utvrdljivost i sljedivost komponenti i procesa razvoja uvođenja upotrebe regulacije i evaluacije sustava umjetne inteligencije i pristup podacima koji se koriste prilikom rada, dostupnosti informacija o sustavima umjetne inteligencije i procesima njihove obrade i primjene podataka, postojanje metode prikupljanja, korištenja, dijeljenja, pohranjivanja i brisanja podataka u skladu s državnim i međunarodnim zakonom, adekvatno i frontalno lako razumljivu i jasnu korisničku obaviještenost o radu interakciji sa sustavima umjetne inteligencije, učincima i razlozima za sustav umjetne inteligencije, mehanizme aktivnog upućivanja korisnika u prijelaz i situacije kada među djeluje s osobom u situaciji kada među djeluje s umjetnom inteligencijom i obratno te usklađenost s pravnim uređenjem zaštite osobnih podataka, pri čemu posebno treba uzeti u obzir razlikovanje javnih i privatnih proizvoda odnosno razlikovanje privatnih gospodarskih subjekata i drugih subjekata koji nude sustave umjetne inteligencije kao i razlikovanje među sustavima koji se koriste u procesima odlučivanja koji se koriste kao komercijalni alati u radu krajnjih korisnika i koji se koriste za zabavu pri čemu se ističe obaveznost na transparentnost u radu javnog sektora i javnom djelovanju fizičkih i pravnih osoba i prije svega načelo preže i sprječavanja štete što podrazumijeva postojanje strategije zaštite privatnosti i podataka, da dalje ne nabrajam. vrijeme je da konačno ozbiljno razgovaramo o umjetnoj inteligenciji izazovima koje njezina primjena pred nas podstavlja. U Saboru postoji dokument koji se zove Rezolucija o umjetnoj inteligenciji koji nas upravo obvezuje na javnu raspravu i zauzimanje stava o ovoj presudnoj temi, ne samo za našu budućnost nego i sadašnjost, nažalost još uvijek nije stavljen na dnevni red, nadam se da će se to promijeniti. Ako osnivamo centar izvrsnosti nema potrebe da ga osnivamo po hitnoj proceduri nego možemo imati razumnu raspravu u običajnoj proceduri. Ukoliko će ta institucija biti drugačija od uobičajenih centara izvrsnosti kakvi već postoje u našoj javnoj djelatnosti onda ona ona svoje račune treba polagati Saboru, a ne Vladi, a ako doista želimo prednjačiti, a to je ovdje naš deklarirani cilj u odgovoru na izazove suvremenog doba i pri tome posebno na one koji se odnose na umjetnu inteligenciju i na primjenu i analizu otvorenih podataka onda prvo trebamo počistiti ispred vlastitog dvorišta, dakle omogućiti otvorenost podatka sukladno našoj regulativi u jedinicama lokalne i regionalne, područne samouprave odnosno svih tijela javne vlasti, ne činiti sami sebi štetu zbog neinformiranosti i konačno donijeti strategiju koja se odnosi na primjenu umjetne inteligencije da ne budemo u ovim ključnim područjima na začelju EU. Ako već niste u stanju donijeti navedenu strategiju onda barem stavite Rezoluciju o umjetnoj inteligenciji na dnevni red HS-a pa da imamo suvremenu raspravu o umjetnoj inteligenciji kakvu građani Republike i Hrvatske zaslužuju u najvažnijem predstavničkom tijelu u zemlji HS-u. Hvala vam. Gospođa Urša Raukar Gamulin Klub zastupnika Možemo. Izvolite. Zahvaljujem g. predsjedavajući, uvaženi potpredsjedniče Vlade sa suradnicima. Dakle znamo, pred nama je Prijedlog Zakona o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora. Zakon dolazi iz područja rada sigurnosno-obavještajne zajednice i to, kao što znamo, u hitnom postupku. Kada nešto iz sigurnosno obavještajne zajednice dođe u hitno postupku u HS, morali bismo se svi, morali bismo svi upaliti alarmne lampice jer, da li se nešto žurno i ugrožavajuće događa u našoj zemlji? Javlja li se neka nova prijetnja? Jesmo li mi zapravo sigurni, neka su od pitanja koja se, sama po sebi u toj situaciji nameću i u ovom slučaju, sva sreća, sva ta pitanja možemo lako otkloniti i pripisati hitnu proceduru očitom potrebom SOA-e da ubrza proces donošenja ovog Zakona zbog, najvjerojatnije internih internih kašnjenja vezanih za osnivanje Centra izvrsnosti. Ovo nema nikakve relacije ni sa kakvim realnim prijetnjama i ovim putem pozivamo predlagatelja da ne manipulira osjećajem sigurnosti i koristi te argumente za hitan postupak. Na početku, također, želimo istaknuti da pozdravljamo jačanje kapaciteta sigurnosno-obavještajnih agencija u segmentu prikupljanja podataka iz javnih izvora. Radi se o važnom, o važnom, ne vaš nužno zaokretu, ali zasigurno jačanju rada agencije koje osvještavaju da ljudi u 21. st. kojeg obilježava, naravno, digitalna tehnološka revolucija, sve više tragova o svom identitetu ostavljaju u javnom digitalnom prostoru. Ta praksa već se provodi u brojnim obavještajnim službama i intencija ovog Zakona je osnovati Centar izvrsnosti u kojem bi se razmjenjivalo znanje o prikupljanju podataka iz javnih izvora. Nedavno smo svi imali priliku vidjeti dokumentarni film o tome kako su novinari, koristeći prvenstveno i primarno javne izvore uspjeli vrlo precizno detektirati djelatnike ruske obavještajne službe koji su pokušali otrovati Putinovog političkog protivnika Navalknog. Ako je jedan takav zločin organiziran od strane ruske obavještajne službe bilo moguće riješiti temeljem podataka iz javnih izvora, dakle bez prisluškivanja, bez hakiranja ili praćenja, postavlja se pitanje da li su možda vremena tajnih prikupljanja podataka već i iza nas. Pretpostavljamo da je ovaj Zakon i rezultat nastavka jačanja jačanja međunarodne suradnje SOA-e, o čemu nas je SOA, uostalom i izvijestila kroz svoje rednovno izvješće godišnje, što mi, naravno, također, podržavamo, kao i jačanje suradnje općenito među obavještajnim agencijama, posebno u okviru suradnje unutar EU. U tom smislu vidljivo je da osnivanje ovog Centra ima snažnu međunarodnu dimenziju i za pretpostaviti je da je isto već i usaglašeno sa drugim obavještajnim agencijama. No, ajmo sada na meritum samog zakona i zabrinutosti koje imamo oko ovog prijedloga. Prvo ključno pitanje koje se ovdje postavlja i koje postavljamo je da li je ili nije ovaj Centar izvrsnosti dio sigurnosno-obavještajnog sustava RH. Odgovore koje smo dobili od g. potpredsjednika Vlade, ovu situaciju nisu razjasnili. Naime, tijela sigurnosno-obavještajnog sustava vrlo su precizno definirana i nabrojana unutar Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu. Po toj logici i po toj pravnoj osnovi, po tom Zakonu, ovaj Centar nije dio sigurnosno-obavještajnog sustava. Znači ili morate mijenjati taj Zakon, nešto morate učiniti, ovo pravno naprosto ne stoji. Nije predviđen Centar u Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu. Ali kada pročitamo i pogledamo ovaj Prijedlog zakona, potpuno je jasno po svim restrikcijama, ograničenjima, da je ovaj Zakon koji predviđa, dakle dio se predviđa kao dio sigurnosno-obavještajnog sustava. Znači određivanje gdje pripada ovaj Centar, važno je i zbog nadzora. Naime, člankom 15 govori, čl. 15 govori o tome kako ulazak u prostorije Centra, osim kada je riječ o zaposlenicima i članovima Upravnog odbora Centra je moguće samo uz odobrenje ravnatelja, odnosno osobe koju on ovlasti. Takvih odredbi u Zakonu o ustanovama nema niti mogućnosti za to. U tom smjeru smo mi, tj. dat ćemo i jedan amandman, vrlo precizan, naime. Jasno je da sam Centar izvrsnosti nema u svojoj djelatnosti zadatke vezane za analizu podataka iz javnih izvora vezano za pojedine osobe, tj. smisao Centra, kako je sada predstavljen u zakonu, nije da radi analitiku već da razmjenjuje, je li tako, iskustva i uči, no nije nemoguće isključiti da bi se u njemu mogli i obrađivati podaci vezani za pojedine osobe, što bi bila povreda zakonitosti rada Agencije, a utvrđivanje nezakonitosti rada je u nadležnosti Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija i zato tražimo da je članovima Vijeća omogući neometan pristup Centru. Druga stvar na koju želimo vrlo snažno skrenuti pažnju, upozoriti da se ovaj Centar izvrsnosti osnivao kao javna ustanova sukladno Zakonu o ustanovama. Skrećemo vam pažnju na glavu 8 Zakona o ustanovama koja govori o javnosti rada ustanove. Štoviše, čl. 60 eksplicitno navodi da rad ustanove mora biti javan. Ta zakonska obaveza direktno je u sukobu, npr. sa st. 9 čl. 7 ovog prijedloga zakona koji predviđa da svo financijsko poslovanje ustanove može biti tajno, ako je po Zakonu o ustanovama ne može biti tajno. Dakle, mi ne vidimo razloga da jedna javna ustanova RH koja se bavi primarno razmjenom znanja i iskustava bude tako obavijena velom tajnosti. Upozoravam ujedno i na čl. 22. st. 1. Zakona o ustanovama koji kaže naziv ustanove mora biti na hrvatskom jeziku ispisan latiničnim pismom, a kako je ovdje prijedlogom skraćeni naziv centra OSINT ili Open-source intelligence, kako je navedeno i u uvodu ovog prijedloga zakona, mislim da nam je jasno da se radi o engleskom jeziku, valjda ćemo se oko toga složiti, znači da ste protivno zakonu tj. Zakonu o ustanovama čl. 22. st. 1., pa promislite. Nadalje, iz pojedinih odredbi zakona vidljivo je da će ustanova djelovati na stanovitom članskom principu. Naime, kroz memorandum o razumijevanju strane strane tajne službe i druge zainteresirane strane mogu zatražiti neku vrstu članstva u ustanovi za što će plaćati i članarinu. I to je rekli bismo ponovno jedan nelogičan format, naime ustanova nije tip pravne osobe koja se temelji na članstvu, to su udruge, sindikati, komore i slične organizacije, sam Zakon o ustanovama nigdje ne spominje članstvo kao konstitutivnu kategoriju ustanove, čak kada bi i članstvo u ustanovi moglo biti moguće predloženi zakon ni na koji način ne regulira to članstvo u smislu prava i obaveza, te držimo da ovo rješenje naprosto nije u skladu sa domaćim zakonodavstvom. Vezano uz čl. 8. ukazujemo da je radno pravni status ravnatelja podnormiran odnosno nejasno je iz kojih propisa ravnatelj crpi svoja materijalna prava, primjenjuje li se na njega Zakon o državnim dužnosnicima službenicima ili Opći propis o radu? Nadalje, ovim člankom predviđeno je da ravnatelj može biti isključivo osoba koja je u trenutku imenovanja na mjesto ravnatelja zaposlena iako u uvjetima koji se propisuju za ravnatelja to nije naznačeno. Znači li to da osoba koja trenutno nije u radnom odnosu ili u sustavu državne uprave ne može biti ravnatelj iako ispunjava sve druge druge uvjete, da li je mjesto za ravnatelja možda već rezervirano za neku konkretnu osobu? Posebno su nam zanimljivi čl. 12. i 14. koji predviđaju zapošljavanje stranih djelatnika u Centru izvrsnosti. Zakon eksplicitno navodi da troškove plaće za te osobe snose one strane institucije iz koje te osobe, iz koje su te osobe upućene na rad u ovom Centru izvrsnosti, pa evo postavljamo pitanje, s kim te osobe onda imaju potpisan ugovor o radu? ako ugovor nije potpisan s ovim centrom kako te osobe mogu zastupat interese tog centra? A ako imaju s centrom zašto te osobe, zašto bi te osobe imale drugačije plaće u odnosu na svoje kolege iz npr. Hrvatske? Ovo su sve te nejasnoće koje su ugrađene u ovaj prijedlog zakona, a posebno je neprihvatljiv čl. 14. koji daje određeni svojevrstan imunitet zaposlenicima centra koji su strani državljani jer ovaj članak predviđa da se na njih primjenjuje pravo države stranke odnosno druge institucije iz koje su upućeni, dakle te osobe se po ovom zakonu i po tom konkretnom čl. 14. ne bi trebale pridržavati zakona RH, što je naravno u potpunosti i neprihvatljivo i u krajnjoj liniji najjednostavnije protuzakonito. Naime, takva izuzeća moguća su samo temeljem bilateralnih sporazuma koje bi RH potpisala s pojedinim državama ili temeljem nekih međunarodnih ugovora. Budući da te pravne osove nema ovaj članak je u potpunosti i protuustavan i protuzakonit. Dakle ovdje sam navela samo dio nelogičnosti koje nam govore o tome da ovaj prijedlog zakona zaista nije kvalitetno pripremljen, prvenstveno ću ponoviti da nije u skladu sa za…, nema zakonsku osnovu u Zakonu o Sigurnosno-obavještajnom sustavu, naprosto nema. dakle u sukobu je s ostalim zakonima, ali je isto tako u sukobu i sa Ustavom RH, a ponajviše nas brine da se stvara jedna institucija za koju nije jasno, ponovit ću ponovno, nije jasno da li jest ili nije dio Sigurnosno-obavještajnog sustava za koji nisu predviđeni standardi nadzora koje mi imamo u RH. Pogledajte si kolega zakone, pa malo na to, ne morate se tak smješkat, mislim možete meni paše, ali čitajte si malo zakone bolje. Konačno nam nije jasno ni ustavna osnova za donošenje ovog zakona. Predlagatelj se naime poziva na st. 4. čl. 2. u podstavku 1. Ustava RH koji glasi, HS ili narod neposredno, samostalno, u skladu s ustavom i zakonom odlučuje o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u RH. Kakve Kakve blage veze ovaj zakon ima s tim člankom ustava? Nikakve. Dakle, mi smo uvjereni da ne postoji ustavni temelj za donošenje ovog zakona. Zbog svega navedenog doista pozivamo predlagatelja da zakon povuče iz hitne procedure, doradi ga,

Zaključit ću, namjera jest dobra, ali izvedba je izrazito, izrazito loša, zahvaljujem. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Ako u mom govoru primijetite da smo malo benevolentniji prema zakonskom prijedlogu od ostalih oporbenih klubova to je vjerojatno zato šta dolazi iz SOA-e gdje je podijeljena nadležnost predsjednika i Vlade pa smo odmah spokojniji da će to ipak bit bolje. obzirom da SOA još nije dobila smjernice za ovu godinu onda najbolje da zakon stupi na snagu 1. siječnja 2024., do tada će valjda dobit smjernice. To možda podnesem kao pojedinac kao amandman samo, to bi moglo bit. A je pa kako će upravljat centrom ako nemaju smjernice, ne mogu ko guske u magli to raditi, Poštovani predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani predstavnici predlagatelja. Pred nama se nalazi Prijedlog zakona o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora, s Konačnim prijedlogom Zakona. Cilj ovog zakonskog prijedloga je osnivanje centara izvrsnosti koji bi se bavio prikupljanjem, obradom i analizom podataka iz otvorenih izvora na međunarodnoj razini … u okviru suradnje sa sigurnosno-obavještajnim tijelima država članica EU i šire. Taj vid prikupljanja i korištenja informacija iz otvorenih izvora, a posebice njegov ekspanzivniji razvoj u recentnom razdoblju, može se zahvaliti razvoju interneta odnosno količini dostupnih informacija. Predlagatelj ističe da je posebnost ovog centra izvrsnosti da do sada nije formiran u međunarodnoj obavještajnoj zajednici, a činjenica da se centar osniva i da njime rukovodi RH predstavlja snažan pokazatelj pozicije RH i njenog sigurnosno-obavještajnog sustava na međunarodnoj razini. Treba uzeti u obzir da se do sada SOA u svom radu kontinuirano bavila prikupljanjem informacija iz otvorenih izvora odnosno razvijanjem discipline OSINT. Predlagatelj također ukazuje na važnost ove discipline u aktualnom sigurnosnom okruženju u koje na višestruke prijetnje u vidu transnacionalnog terorizma proliferacija oružja, organiziranog i gospodarskog kriminala, migracija stanovništva, hibridnih prijetnji, a posebice na činjenicu da su tajni podaci teško dostupni korištenjem ljudskih izvora i drugih prikupljačkih obavještajnih disciplina. Procjena je da će sigurnosno obavještajni sustavi teže dolaziti do tajnih podataka posredstvom ljudskih izvora, a u takvim okolnostima javno dostupni podaci postaju važno ishodište za kreiranje obavještajnih proizvoda o možebitnim ugrozama te namjerama nositelja prijetnje. No, predlagatelj navodi i da izazovi i rješenja u kojima nema sigurnosnih ugroza uvelike ovise o eksploataciji i korištenju obavještajnih informacija iz otvorenih izvora. Ponajprije se to odnosi na realizaciju nacionalnih interesa pružanju pomoći u donošenju odluka, ali i u ostvarenju i zaštiti poslovnih prilika. Kako je vidljivo iz zakonskog teksta predlagatelj želi Centar izvrsnosti za OSINT ustrojiti kao neprofitnu i stručnu ustanovu od interesa za RH, ali i za međunarodnu sigurnost sa sjedištem u RH, a osnivačka prava bi u ime RH obavještavala sigurnosno-obavještajna zajednica, kao što smo rekli to je za nas bolje nego da to radi Vlada. Centar uz hrvatske predstavnike čine predstavnici stranih sigurnosnih, obavještajnih i drugih odgovarajućih tijela te međunarodne institucije. Kako bi se realizirao međunarodni karakter centra, zakon predviđa kao temelj za suradnju Memorandum o suradnji kao provedbeni međunarodni akte sui generis. Stranke bi pristupale centru potpisivanjem Memoranduma o suradnji, a kao stranke se mogu pojaviti sigurnosno-obavještajne agencije i druga odgovarajuća tijela s time da nema zapreke da više stranka ima pripadnost jedne države. Također za ravnatelja centra može im biti imenovan samo hrvatski državljanin koji ispunjava propisane zakonske pretpostavke, a isto je predviđeno i za glavnog tajnika s obzirom na međunarodni karakter centra upravni odbor čine predstavnici država čija su sigurnosno-obavještajna tijela stranke memoranduma, a sva navedena tijela imaju djelokrug rada primjeren strukturi centra. Ono što može biti doista opravdana primjedba i što je izneseno s čime se i slažemo, a to je da o ovome zakonu koji je dosta ovako zanimljiv kako bi premijer znao reći, medijski atraktivan i osjetljiv da se provodi hitna procedura. Generalno kad se nešto radi o ovim sigurnosno-obavještajnim stvarima to je dovoljno intrigantno i zanimljivo, a kad se to još stavi u veo hitne procedure to odmah se pale alarmi i dobro je da pale alarmi. Također imamo određene primjedbe više nomotehničke dakle da se neke stvari razjasne i ono što je kolegica Raukar u jednom dijelu govorila doista bi bilo dobro da se i objasni. Obzirom da su naši predstavnici na odboru, članovi mog kluba na odboru glasali za ovaj prijedlog zakona i klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona, a ovisno o odgovorima na primjedbe koje su iznijeli oporbeni klubovi do glasanja ćemo odlučiti hoćemo li zakon podržati u hitnom postupku ili ćemo tražiti zaključkom da ide u redovnu proceduru. Zahvaljujem. Gospodin Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Poštovani ministra, poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicima. Kao što sam rekao u svojoj replici klub Socijaldemokrata će u svakom slučaju podržati sve aktivnosti koje se tiču obavještajne zajednice sigurnosnih službi jer znamo u čijem je to interesu i sigurno nećemo usvajati nikakve probleme niti to u bilo kom obliku opstruirati. No, moram skrenuti pozornost na neke stavke zakona odnosno na objašnjenje zakona što ste unutra napisali, a to ustvari nije dobro i nije u skladu sa doktrinom i načinom rada pojedinih službi. Naime, izrijekom, izrekom ne piše, piše unutra da je temelj za suradnju tijela sigurnosno-obavještajnog sustava sustava RH i sigurnosno-obavještajnih agencija i drugih odgovarajućih tijela drugih država će predstavljati Memorandum o suradnji kao … međunarodni akt i u tom smislu potpisnici Memoranduma o suradnji bili bi predstavnici stranaka sukladno njihovom unutarnjem zakonodavstvu. E sad, u čl. 10 ste napisali da će članovi upravnog odbora biti, znači čl. 10 stavak 1-11 piše ovako, upravni odbor čine najmanje 3 člana stranke iz iste države, upravni odbor predstavlja 1 član, članovi i zaposlenici sigurnosno-obavještajnih sustava, član iz RH imenuje Vlada i sad idemo na ovaj 5. čl. gdje piše, članovi koji su predstavnici drugih međunarodnih subjekata u radu odbora sudjeluju s pravom glasa uz uvjet plaćanja članarine. Naveli ste u zakonu da članarinu ne plaćaju subjekti nego da plaća država. Molim vas, pogledajte si to. Znači ovdje ste naveli da pod uvjetom da se plaća članarina, znači od međunarodnog subjekta, a tamo ste napisali, prije toga ste napisali u zakonu da članarinu plaća država iz koje subjekti dolaze pa vas molim da to ili uskladite ili objasnite ili da ovaj članak odnosno ovaj stavak nekako prilagodite jer iz ovog stavka ispada da zapravo subjekat iz kojeg dolazi član upravnog odbora, da oni trebaju platiti članarinu, što prema onome što piše u zakonu prethodno nije, nije točno. Nadalje, ono što sam i postavio repliku ministru i to je zapravo pitanje koje stvarno stoji, ne razumijem kako bi se to moglo sve skupa protumačiti, naime, kaže da je Centar središnje mjesto znanja, stručnosti, iskustva u području prikupljanja, obrade i analize podataka iz otvorenih izvora sa ciljem, znači ovo je bitno, sa ciljem unaprjeđenja sposobnosti, razvijanja doktrina i sad dolazi onaj najvažniji, standardiziranih procedura i metodoloških postupka u postavki u ovom području na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Zato sam pitao ministra i evo, pitam predstavnike koji su ovdje, predstavnika Vlade da mi odgovore, ako je to cilj, znači li to da će obavještajna zajednica preuzeti te standarde i po njima raditi? Jedino da se slažete sa mnom, ako je to tako i ako se tu nešto ne mijenja, odnosno ako ne postoji nešto drugo što to drugačije definira, onda to predstavlja problem jer ja se slažem da ćemo mi kroz djelatnost Centra unaprijediti te specifične prikupljačke discipline, da ćemo se naučiti možda kako to da radimo sa tim podacima, na drugačiji način, kako ćemo ih analizirati, itd., itd., međutim, ukoliko ćemo to imati standardizirano te procedure, onda ćemo svi na nivou Europe sa istim podacima doći uvijek do istih zaključaka. Pitanje je je li nam baš to cilj s obzirom da ćemo morati neke podatke i drugačije tumačiti. Nadam se da se slažemo, prema tome, mislim da o tome trebamo malo porazgovarati i definirati da vidimo gdje smo i što smo jer ako ćemo svi dolaziti do istih, ovoga, podataka, odnosno do istih zaključaka, ako će nam analize isto pokazivati, bez obzira na to na koji način ćemo te podatke promatrati, imat ćemo, ja vjerujem, dosta problema. Inače, ono što sad je govorilo u vezi, u vezi strategija otvorenih podataka, u RH to su drugi podaci, nisu to podaci o kojima se ovdje govori. Naime, strategija otvorenih podataka govori o podacima koji se tiču javne uprave, a mi ovdje govorimo o open source intelligenceu odnosno govorimo o podacima koji se mogu naći na internetu i koje naša obavještajna zajednica treba treba i mora i može prosuđivati, odnosno može ih analizirati na sasvim drugačiji način u odnosu na nas obične smrtnike koji to gledamo sasvim drugačije. Isto tako, ovdje se opet spominje umjetna inteligencija i bauk umjetne inteligencije. Nemojmo zaboraviti da je umjetna inteligencija s nama već dugi niz godina, da se prvi put spomenula tamo negdje '43. g., da da je prvi program, odnosno sustav IT koji je zaživio sa umjetnom inteligencijom, konkretno šah, znači program za igru šaha, da je to bio '90. i koje godine, '96. g., prema tome, sa umjetnom inteligencijom mi imamo iskustvo već dugo vremena, samo nismo svjesni da je zapravo svakodnevno koristimo i na svojim uređajima, na svojim mobilnim uređajima, na svojim raznoraznim tabletima, prijenosnicima, laptopovima i računalima, a ono što je sad specifično i što je sad došlo do izražaja je to što umjetna inteligencija ima malo drugačiji pristup do interneta, odnosno ima pristup do big data, do velikih podataka i zapravo na toga, na temelju toga su naučili umjetnu inteligenciju kako da sama uči i to je sva razlika, razlike nema i moramo očekivati da ćemo sa razvojem, sa razvojem informatike, sa razvojem digitalnih tehnologija imati nove izazove, da ćemo imati nove tehnologije koje će nam omogućiti sasvim drugačiji pristup u obradi podataka i da ćemo te podatke morati drugačije i promatrati i drugačije obrađivati, ali i drugačije pohranjivati. Ono što ovdje piše, između ostalog, u zakonu piše da je Centar će biti neprofitna organizacija, što se slažem u potpunosti, međutim, isto tako je činjenica da neke države, rekao je ministar, ja ne znam, nemam informacije o tome koliko koja država ima obavještajnih zajednica, ali rekao je ministar da iz svake države može biti sve obavještajne zajednice mogu biti članovi ovog Centra izvrsnosti, što je normalno, za pozdraviti, što opet teoretski znači da jedna država može platiti jednu članarinu ako smo pri tome da se plaća članarina od strane države, a ne od strane suradnika odnosno članice. Znači da država plaća jednu članarinu, a da u centru može imati istovremeno više zaposlenika iz svojih obavještajnih zajednica. To potencijalno znači da ukoliko neka država ima 2, 3 ili 5 ovoga, svojih obavještajnih zajednica, da će oni zapravo u tom Centru istovremeno imati možda 2, 5, 10 zaposlenika, koji će imati Pitanje je jesmo li na taj način kapacitirani i jesmo li spremni prihvatiti takav broj ljudi. Odnosno postavljam pitanje jeste li napravili neki plan ili će to biti napravljeno u nekom aktu koji će biti na nivou tog centra izvrsnosti kako će se i po kojem principu moći delegirati ljudi iz obavještajnih zajednica u taj centar, jer toga u zakonu nema. To u zakonu ne piše. To potencijalno znači da u nekom momentu se u centru može naći ravnatelj iz Republike Hrvatske, zamjenik iz Republike Hrvatske, a svi ostali koji rade mogu biti iz ostalih država, sasvim lako moguće. Prema tome, mislim da bi to trebalo negdje definirati ili ovdje u zakonu ili da vam se to objasni gdje je to definirano, kako su to zamislili ili da nam kažete kojim će se to aktom definirati. Isto tako nije jasno definirano s obzirom da je ovdje bilo rečeno, znači ovdje je rečeno od strane potpredsjednika Vlade gospodina Medveda je bilo rečeno da će se između ostaloga surađivati i sa akademskom zajednicom. Kad govorimo o akademskoj zajednici onda ne govorimo samo o akademskoj zajednici Republike Hrvatske nego govorimo o akademskoj zajednici svih zemalja koje će platiti članarinu. To znači da će u radu tog centra i oblikovanju tih metoda, pristup obradi podataka sudjelovati i znanstvenici inih drugih država, pa postavljam pitanje koje će uvjete morati zadovoljiti ti znanstvenici koji nisu zaposlenici obavještajnih službi u drugim državama da bi mogli sudjelovati u tom projektu. Hoće li prolaziti nekakve kontrole, hoće li prolaziti nekakve inspekcije, hoćemo li na neki način ih drugi ispitati, provjeriti. Ali mislim da je svima u interesu da ti znanstvenici koji će surađivati u radu tog centra, koji će davati nekakve svoje naputke koji će će davati neke svoje prijedloge u vidu analiza, možda nekakvih algoritama da budu provjereni, da smo sigurni da su to ljudi koji će nam zapravo doprinijeti boljem radu naše obavještajne zajednice i da ćemo imati bolje i kvalitetnije podatke. To unutra ne piše, nije definirano. Mislim da bi to trebali definirati nekim aktom. Hoće li to biti definirano kroz ovaj zakon možda nekakvu dopunu ili će biti definirano kroz neki drugi akt ne znam. U statutu bojim se da to neće biti u Statutu centra. Ne znam, možda ćete pisati Pravilnik o informacijskoj sigurnosti, pa ćete tamo definirati jedan dio tih podataka, odnosno načina pristupanju, pristupanju tih podataka, To su dosta osjetljive stvari i mislim da bi to trebalo biti negdje definirano. Naime, znamo i sami kako se to radi i podmetanje i algoritama i podmetanje podataka i podmetanje programa, tako da nam je izuzetno važno da znamo tko tko će raditi obuku i na koji način će se ta obuka raditi, odnosno tko će se uključiti u rad tog centra. Isto tako, moramo voditi računa i o nadzoru rada centra. To piše ovdje da će to raditi upravni odbor. Već sam ranije spomenuo koji su problemi sa članovima upravnog odbora, pa se nadam da ćemo i kroz ono problematiku članarine riješiti i ovaj dio tko i kako nadzire rad centra. Nadalje, postavio sam ovdje jedno pitanje, odnosno postavlja se jedno pitanje koje će biti malo ne znam kako ćemo to objasniti i sami sebi i i javnosti. Znači ovako. Sredstva koja su potrebna za rad će se osigurati iz proračuna. Trenutno je osigurano 60 i nešto tisuća eura, ukupno treba biti 300 i nešto tisuća eura. Ne znamo što je i razumljivo ne znamo di će bit ti prostori. Znamo da su rezervirana sredstva za 2024., 2025. za najam prostora i za režije i da će se navodno iz proračuna još rezervirati i ostala sredstva kroz rebalans odnosno kroz plan proračuna za sljedeću i 2025. godinu, a svi bi trebali biti zapravo na plaći u obavještajnim zajednicama, odnosno sigurnosnim službama iz kojih su upućeni na rad u taj centar. Ja bih vam postavio pitanje je li se tu razgovaralo o tome s obzirom da će zaposlenici raditi na istim radnim mjestima. Primjerice članovi upravnog odbora će imati isto radno mjesto a hoće li im onda i plaće biti jednake? Jer ste napisali u zakonu da će plaću dobivati u svojoj obavještajnoj zajednici, odnosno svojoj sigurnosnoj službi. Hoće li se te plaće za sve zaposlenike unutar tog Centra izvrsnosti na neki način ujednačiti ili će i dalje ostati onakve plaće kakve imaju u državama u kojima rade. Tako da evo ima dosta problema, zato smo i bili protiv toga da se zakon donosi u hitnom postupku. Smatramo da bi bilo bolje da ide u dva čitanja, da se to još dodatno raspravi jer tamo je bilo ne znam gospodin koji je pisao primjedbe na zakon, gospodin Darko Marinac imao je dosta primjedbi. Većina tih primjedbi nije prihvaćena, neke su prihvaćene, primljene na znanje tako da s obzirom na ono što je unutra pisao tu ima nešto nomotehnike, ali ima i tehničkih stvari koje bi bilo bolje da se definiraju konkretnije, pa možda bi bilo dobro da se o tome razmisli. (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospođa Maja Grba-Bujević, Klub zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima. Pred nama je prijedlog zakona o osnivanju centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora sa konačnim prijedlogom zakona. U današnje vrijeme kada se ne može zamisliti život bez interneta, društvenih mreža, u doba sve lakšeg širenja informacija, ali i dezinformacija, jačanja sigurnosnih ugroza kroz recimo terorizam, hibridne prijetnje, širenje oružja recimo za masovne, masovno uništenje, uništenje, RH je zapravo prepoznala važnost razvoja discipline prikupljanja i obrade javno dostupnih podataka putem otvorenih izvora. Podaci iz javno dostupnih izvora ne bi se smjeli uzeti zdravo za gotovo, tada dolazi do onih dezinformacija. Prikupljanje, obrada i analiza podataka iz otvorenih izvora je posebna disciplina, pa možemo slobodno reći i znanost. Iako se radi o postojećoj disciplini koja se u obavještajnoj djelatnosti koristi čitav niz godina dosada na međunarodnoj razini nije postojalo jedinstveno mjesto koje se bavi razvojem i standardiziranjem ove discipline koja je u aktualnom sigurnosnom okruženju postala neizmjerno neizmjerno važna. SOA već koriste OSINT, obavještajnu disciplinu, ali na različite načine definiraju, primjenjuju različite metodologije pri prikupljanju, analizi i obradi podataka iz otvorenih izvora, te u konačnici dobivaju nejednake rezultate,

Posebni značaj ovog zakona je što će RH biti prepoznata kao prva država na međunarodnoj razini koja je preuzela inicijativu za pokretanje osnivanja međunarodnog centra koji će se baviti razvojem ovih tehnologija. Aktualno sigurnosno okruženje karakterizira niz prijetnji i dobro je da se donosi ovaj zakon u hitnoj proceduri. SOA je unutar Sigurnosno-obavještajne zajednice EU i NATO-a prva detektirala ključne probleme OSINT-a, te izazove s kojima se susreću eksperti u ovom području, ali i šira Sigurnosno-obavještajna zajednica u cjelini, na tome našima iz SOA-e treba čestitati. SOA je tako detektirala da vas podsjetim, prvo različite poglede pri definiranju OSINT discipline, drugo korištenje različitih standarda, praksi i metodoloških okvira u radu sa podacima i informacijama iz otvorenih izvora i treće pojavu velike količine podataka, umjetne inteligencije, strojnog učenja, ekspanzije društvenih mreža na širenje javno dostupnih informacija, te eksponencijalni rast lažnih vijesti, dezinformacija koje znatno usložnjavaju rad, traže nova znanja kojima sada ne raspolažemo, više vremena i iskustvo u izradi relevantnih, korisnih i točnih informacija. Četvrto, pojavu alata i softvera koje automatizirano prikupljaju podatke iz otvorenih izvora, a karakterizira ih visoka cijena i neprilagođenost potrebama obavještajnih agencija. Upravo iz ovih navedenih razloga ovim zakonom se predlaže osnovati prvi Međunarodni centar izvrsnosti za OSINT kako bi partnerskoj obavještajnoj zajednici ukazala na važnost i potrebu unaprjeđenja ove specifične prikupljačke obavještajne discipline odnosno sposobnosti selektiranja, prikupljanja, obrade i analize informacija iz otvorenih izvora, dijeljenjem najboljih praksi, davanjem preporuka, ali i testiranjem novih ideja i koncepata u radu sa javno dostupnim materijalima. Osim toga uključivanjem međunarodnih partnera nastoji se zajednički jačati sposobnosti i otpornosti spremnosti Europskih sigurnosnih obavještajnih službi u suočavanju sa velikim količinama javno dostupnih podataka i informacija. Vlada je još u lipnju 2022.g. donijela odluku o osnivanju Centra izvrsnosti za OSINT kojim se ovlastilo SOA-u za poduzimanje radnji koje su prethodile formalnom osnivanju centra. Tom se odlukom prema ostalim državama članicama EU i NATO zauzeo stav da će Hrvatska biti predstavnik i provednik u osnivanju Centra za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora, dok je samo osnivanje Međunarodnog centra izvrsnosti za prikupljanje i obradu podataka kao pravne osobe potrebno urediti posebnim zakonom koji je upravo danas pred nama. Ključni cilj Centra izvrsnosti je jačanje OSINT sposobnosti, unaprjeđenje kapaciteta i definiranje uloge u široj obavještajnoj praksi ko država članica, ali i ne samo ko državna članica nego i šire. Na koji način će se taj cilj postići? Razmjenom i dijeljenjem znanja i praksi, te naučenih lekcija između međunarodnih partnera, održavanjem zajedničkih konferencija, seminara, radionica, te stručne suradnje, istraživanjem znanstvene i stručne literature iz ovog područja i suradnjom sa znanstvenom zajednicom, te izdavanjem stručne literature. Jasno je definirana misija Centra izvrsnosti, to je unaprjeđenje OSINT discipline kod država članica i drugih partnera temeljem stručnih preporuka i izobrazbe koju će provoditi djelatnici ovog centra s naglaskom na praćenje javno dostupnih informacija, njihovo prikupljanje, obradu i analizu, a ne sigurnosno-obavještajnih podataka. I vizija centra je jasno definirana, ona će postati međunarodno priznato mjesto znanja i ekspertize iz područja OSINT-a koje će imati kolektivnu odgovornost prema jačanju ove profesije unutar međunarodne obavještajne zajednice, a to je neobično važno. Centar izvrsnosti za prikupljanje, analizu i obradu podataka iz otvorenih izvora je središnje mjesto, kao što smo već danas čuli, i znanja i stručnosti i iskustva na akademskoj razini u ovom području koje je neobično važno kako za našu nacionalnu sigurnost tako i za međunarodnu razinu. Posebnost ovog Centra izvrsnosti ovakvog tipa je dosada da on zapravo nije bio definiran u Međunarodnoj obavještajnoj zajednici, a činjenica da se centar osniva i da će njime rukovoditi RH predstavlja snažan dokaz o važnosti, što bi naša kolegica Murganić rekla, ove male Hrvatske važne i njenog Sigurnosno-obavještajnog sustava na međunarodnoj razini. Po pravnom obliku centar je neprofitna ustanova koju osniva RH, a osnivačka prava obavlja sigurnosno obavještajna agencija. Centra uz hrvatske predstavnike čine predstavnici stranih sigurnosno obavještajnih i drugih odgovarajućih službi te međunarodnih institucija. Stranke će pristupiti centru po njegovom osnivanju potpisivanjem memoranduma u suradnji slobodnom voljom. Osnivanjem centra učinit će se značajan iskorak u poboljšanju aktualizaciji djelovanja svih sigurnosno obavještajnih sustava uključenih u njegov rad na međunarodnoj razini. Ustrojstvo je definirano u zakonu kroz ravnatelja što radi i obavlja, kroz upravni odbor, a kolega Pavić kad to pročitate onda ćete shvatiti tko su članovi upravnog odbora pa vam u diskusiji ono nije bilo ispravno, ali možemo to u pojedinačnoj ću vam to replicirati, a isto tako je definirano tajništvo, a sve ostalo će se urediti statutom zato što će njega donesti se naravno po osnivanju ustanove. Na rad u centar upućivat će se zaposlenici sigurnosno obavještajnog sustava RH na temelju sporama između centra i tijela sigurnosno obavještajnog sustava koji plaću i druga materijalna prava ostvaruju u tijelima iz kojih su upućeni. Financijska sredstva su osigurana i to je važno bilo da e osigura za početak rada, ali će se isto tako taj centar financirati i iz članarina i vlastitih prihoda centara i to se od njih očekuje i sredstvima iz europskih fondova i drugim sredstvima koja su moguće na raspolaganju. Za primjenu ovog zakona u 2023. je osigurana su sredstva. Treba će za '24. i '25. osigurati se sredstva u iznosu od 119.451 eura na godišnjoj razini i to će hrvatska država sigurno učiniti. Važnost donošenja ovog zakona i njegova primjena u praksi nužna je zbog aktualnog sigurnosnog okruženja i brzine kojom se navedene pretnje kojima smo izloženi i događaju. Stoga će Klub HDZ-a podržati donošenje Zakona o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora. Hvala. Hvala. Hvala poštovani gospodine predsjedavajući. Poštovani predstavnici predlagatelja i kolegice i kolege, svakako ovakav centar treba postojati no možemo govoriti o načinu na koji nam je donesen ovdje pred raspravu kao što smo rekli rekli i u replikama poštovanom gospodinu potpredsjedniku Vlade i ministru gospodinu Medvedu nismo sasvim sigurno suglasni sa hitnom procedurom. Smatramo da ako su nekakve ugroze postojale 15. lipnja to je bilo jučer, ne vidim da se nekakva strašna ugroza dogodila u protekla 24 sata da mi moramo to odraditi u hitnoj saborskoj proceduri jer naravno onaj tko zlo misli mislio je i prije i mislit će ga i danas i sutra tako da stvarno ne vidimo opravdanje za hitnu saborsku proceduru. Naročito eto ne želim nikoga podcjenjivati, ali priču o Svemiru smo pomalo eto provukli kroz mjesec dana ovdje u dva saborska čitanja u jednoj legitimnoj i normalnoj saborskoj proceduri pa sam sasvim siguran da smo i o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora mogli i trebali i morali raspravljati u redovnoj proceduri. Naročito zašto što Klub zastupnika Domovinskog pokreta ima i određene zamjerke na sam zakon, pa eto i amandmani su predani, pa ćemo vidjeti hoće li nas predlagatelj saslušati, a ja ću ih sada predstaviti u nekoliko kratkih crta. Svakako bismo željeli promijeniti Članak 6. stavak 1. koji kao tijela centra definira ravnatelja, upravni odbor i tajništvo. Smatramo da bi tu trebalo svakako dodati i nadzornu komisiju. Naime, htjeli bi uz postojeća tijela centra dodati i spomenutu nadzornu komisiju koja će podcrtati važnost posebnog nadzora opisane discipline centra u kontekstu aktualnog sigurnosnog okruženja kojeg karakteriziraju prijetnje kao što su i opisane u prijedlogu zakona transnacionalni terorizam, hibridne prijetnje, proliferacija od oružja, migracije te činjenica da su predmet utemeljenja i djelovanja centra tajni podaci teško dostupni korištenjem ljudskih izvora odnosno skraćeno HUMINT čija se zlouporaba mora prevenirati i postojanjem dakle nadzornog tijela, komisije s ciljem učinkovitog odlučivanja i rješavanja tekućih i standardnih zadataka. Glavni cilj nadzorne komisije bio bi nadzirati rad upravnog odbora centra što naravno podrazumijeva i nemogućnost obnašanja funkcija istovremeno i u nadzornoj komisiji i u upravnom odboru. Ono sa čime se apsolutno i nikako ne možemo složiti jest trenutni prijedlog zakona koji u potpunosti lišava sabor RH bilo kakve kontrole ili bilo kakvog upliva na rad centra nakon njegovog osnivanja. Stoga ćemo zatražiti promjenu Članka 8. stavka 1. i predložiti da glasi, ravnatelja odlukom imenuje Vlada RH uz 2/3 većinu u saboru RH. S obzirom na iznimnu važnost ovog zakona i njegove implikacije na sigurnost građana Hrvatske osim stručnog unutarnjeg nadzora nad djelatnošću centra ovakvom izmjenom omogućio bi se i parlamentarni nadzor nad radom centra za što smatramo da je minimum demokracije i minimum poštivanja ovog zastupničkog doma. Imajući u vidu međunarodni kontekst djelatnosti centra i svojevrsne sigurnosne ugroze parlamentarni nadzor bit će ponajprije potpora realizaciji nacionalnih interesa i pomoć donositeljima odluka u procesu odlučivanja, ali istovremeno i realizacija i zaštita poslovnih prilika. Uključenost sabora pri imenovanju ravnatelja centra prije svega istaknula bi nedvojbeno iznimnu važnost djelovanja ovakvog centra izvrsnosti u RH te bi odsutnost parlamentarnog tijela svakako pridonijela deficitu demokracije. Isto tako naravno predložit ćemo amandmanima da osoba koja se imenuje na poziciju ravnatelja ne treba imati 5 nego najmanje 10 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima iz djelokruga sigurnosno obavještajnog sustava kako bi naravno dodatno osigurali maksimalnu stručnost već spomenute osobe. U našim će amandmanima biti i još naravno razgovora odnosno priče o samom djelovanju komisije čije osnivanje predlažemo. Ono što nas svakako smeta što ne možemo eto uopće niti procijeniti jest što to znači ravnatelj je ovlašten sklopiti pravni posao čija vrijednost ne prelazi 150 tisuća eura. Ovdje se ne definira niti koji je to broj poslova, niti bilo kakva vrsta smisao ili svrha toga posla. Dakle, jednostavno doslovno kao da gledate Mishan Impossible i onda onaj Ethan Hant jednostavno ima neki svoj fond i onda on ima one tajne neke ladice pune novčanica u raznim valutama i to se sve uzima i stavlja u džepove i s tim se nešto radi. Naravno u ovom slučaju to sigurno nije tako, ali tražimo amandmanima svakako da se taj članak briše u potpunosti. Ravnatelj ne smije biti ovlašten sklapati bilo kakve pravne poslove bez suglasnosti upravnog odbora, kraj, ende i naravno uz nadzor komisije koju amandmanima želimo postaviti unutar tijela ovoga centra koji je u osnivanju. Isto tako, upravni odbor može donositi odluke kada već ravnatelj mora doći pred upravni odbor sa bilo kakvim pravnim poslom, upravni odbor može donositi odluke ako je pri glasovanju prisutno minimalno 2/3 svih svih članova, no ovdje mi tražimo da to bude bitno više. Dakle, pri glasovanju mora biti u izvornom tekstu piše da je dovoljno više od polovice, mi tražimo da bude barem 2/3 budući da će očigledno ako se prihvati naš amandman upravni odbor morati odlučivati o sklapanju pravnih poslova na inicijativu ravnatelja pa onda smatramo da bi minimalno 2/3 svih članova morali biti prisutni na donošenju tako važne odluke. Eto, imamo tu naravno još dosta tih amandmana pa to će se sve vidjeti u onom klasičnom procesu rasprave o njima. Svi smo tu suglasni, naravno postoje te strašne ugroze. Podsjetio bih još jednom da ono što je nama dostupno i ono što je svakom građaninu ne Hrvatske nego i svijeta dostupno kada otvori svoje računalo ili svoj mobilni pametni telefon, smartphone tzv. jest ustvari samo vrh sante ogromne količine informacija koja kolaju pa bi eto svakako skrenuo pažnju i budućem centru, a i već postojećim službama jer sam sasvim siguran da oni jesu svjesni postojanja tzv. dark weba, tamnog weba na kojem su djelatnosti kao što su terorizam, gospodarski kriminal, trgovina narkoticima, trgovina ljudima, trgovina ljudskim organima gotovo svakodnevna pojava pa pretpostavljam i naravno eto hvala poštovanom gospodinu Sačiću zastupniku na dopuni i pedofilija, nažalost redovna pojava pa pretpostavljam da naše obavještajne službe imaju spoznaje o tome i da će eto osnivanje ovoga centra doprinijeti i boljoj analizi i podataka iz tih izvora. Uglavnom još ćemo pričekati malo da vidimo što će se događati sa amandmanima, kako će naravno predlagatelj razmišljati o njima, pa ćemo onda naravno nakon rasprave o amandmanima donijeti i odluku hoćemo li ili nećemo podržati zakon u ovom trenutnom obliku o kojem raspravljamo. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospođa Dalija Orešković, Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite. Kada naši građani čuju SOA, Sigurnosno-obavještajna agencija, pa međunarodna suradnja tajnih službi onda misle da je to nešto jako komplicirano i nešto pomalo zastrašujuće, pa ja želim pojednostavniti, demistificirati neke pojmove i dati svoje viđenje odgovora na dva glavna pitanja. Prvo zašto ovaj centra, a drugo pitanje je što je ovaj centar? Na ovo prvo zašto centar, dakle smatram da ga uopće ne treba, Vlada kaže odnosno predstavnik predlagatelja da je ionako već donijela odluku o tome da se ide u osnivanje, da je već ovlastila SOA-u da praktički međunarodno pregovara, a cilj je da imamo nekakvo tijelo međunarodne važnosti i međunarodnog ugleda koje će propisivati standarde i najbolju praksu u obradi i analizi javno dostupnih podataka. Dakle, klasificiranih podataka, ne onih koje inače obrađuje SOA i tajne službe već ono što je po internetima, po knjigama, ono što je javno dostupno svima i pritom će se to provoditi putem razmjene znanja, konferencija, seminara, radionica, izdavanjem stručne literature. Pitanje koje sam postavila, a nisam dobila jasan odgovor, zašto nam je za to potreban poseban centar, zašto se to ne može raditi ako je u okviru onoga što uz svoje druge ovlasti i djelatnosti već radi SOA kao tajna služba. Zašto takve seminare, radionice, takvu suradnju SOA ne može obavljati na temelju postojeće strukture ili ako takva djelatnost nije dio sigurnosno obavještajnog sustava zašto to ne bi radile neke druge agencije, neka druga tijela, akademska zajednica na primjer ili tko već regrutira i obrazuje takve kadrove. Dakle, zašto ne treba nam, očito se radi o nečijoj samopromociji i samoreklami ili povodu da netko iz redova HDZ-a može reći evo ovo je potvrda međunarodnog ugleda RH pa nije, nije. pa nije, nije. Da je Međunarodna zajednica bilo EU ili NATO savez prepoznala potrebu osnivanja ovakvog jednog Centra izvrsnosti onda bi se nekoliko država članica dogovorilo da zajedno osnuju neko tijelo i da u tom tijelu sudjeluju kao ravnopravni partneri, kao nositelji neke ideje. No, ovdje tome nije slučaj. Zato sam rekla drugo pitanje je Što je ovaj centar? Ne znam. Nije ni patka, nije ni labud ali sasvim sigurno nije niti ono što o tom centru kaže Vlada. Na vrlo jednostavnom primjeru ću vam objasniti zašto tako mislim. Da je nešto međunarodno, međunarodnog karaktera, međunarodnog značaja, međunarodne relevantnosti onda bi međunarodni sudionici, a kažem u ovom slučaju su to sigurnosno-obavještajne agencije, tajne službe iz različitih država zemalja imale ravnopravne udjele u takvoj jednoj strukturi, u takvoj jednoj organizaciji. HDZ se dosjetio da bi to moglo izgledati ovako. Vlada Republike Hrvatske imenuje ravnatelja i tko god bili članovi te međunarodne inicijative, a da bi ona postojala dovoljno je da osim Hrvatske postoje još samo dva. Dakle, toliko o velikoj važnosti i velikom međunarodnom ugledu. Još dvije države to komotno mogu biti Mađarska i Poljska, ali Vlada Republike Hrvatske će imenovati svog ravnatelja. Istina, postojat će i nekakvo Upravno vijeće, upravni odbor u kojem će biti i predstavnici i drugih država, ali taj upravni odbor u upravljačkoj strukturi na operativnoj razini je subordiniranog i manjeg značaja. Jer na primjer ja vjerujem da je ministar imao lapsus ili možda nije toliko detaljno se uputio sa odredbama zakona, ali njegov lapsus je indikativan. On je rekao da će ta ravnoteža između države Hrvatske i ostalih biti uspostavljena time što će upravni odbor imenovati, odnosno da će jedna od članica imenovati zamjenika ravnatelja. Tako je rekao ministar, možete preslušati snimku. Tako je on rekao. Tako je ministar rekao. Rekla sam njegova zabuna je indikativna. Pričamo o ministru, pričamo o ministru ne o državnom tajniku, ne o nekom papučaru, o ministru koji je rekao jedna država članica će imenovati zamjenika ravnatelja. U zakonu piše drugačije. U zakonu piše da će upravni odbor imenovati. Ali ono što nitko još nije pripomenuo, znači i prijedlog. znači i prijedlog. Sad zamislite da u upravnom odboru sjedi ravnatelj SOA-e iz Poljske, jel' tako ili uz njega još i ravnatelj SOA-e iz Mađarske. Ali zamjenika ravnatelja će im predložiti ravnatelj Republike Hrvatske, a uz zamjenika, dakle daj sad zamislite situaciju da naš Markač predloži za zamjenika šta ja znam Mađara ili Poljaka. Pa dajte me nemojte zafrkavati. Kom možete prodati tu priču? Majdi Burić eventualno, a pored toga toliko o ravnoteži i o međunarodnom značaju. Ravnatelj, Hrvat, Hrvatina iz RH će predložiti i glavnog tajnika, ali da ne bi slučajno imenovao nekog poljaka ili Mađara u zakonu piše da glavni tajnik mora biti državljanin Republike Hrvatske. Sve teze o međunarodnoj važnosti, o neophodnosti ovog centra i o velikom ugledu Republike Hrvatske padaju na ustroju, na toj glavnoj, nosivoj konstrukciji. Dakle, sve u svemu jedna šarena laža, jedna neonska šljašteča reklama iza koje ne stoji apsolutno ništa. A da bi još dodala malo i posolila i redikulizirala ovaj zakonski prijedlog ne znam kako bih to bolje učinila nego da se sjetim jedne scene iz jednog glupog filma. Mislim da se zove Svjetski dan Z o najezdi zombija, mislim kad već moram do te razine spustiti razinu ove rasprave. Ali ima jedan zanimljiv detalj. Dakle, najezda je zombija, svijet je pred apokalipsom i dođe se u Jeruzalem koji još drži bedeme i nekako se uspio sačuvati, predstavlja u tom trenutku sigurnu zonu. I Brad Pitt pita pa dobro kako ste to uspjeli, kako ste znali što slijedi, gdje ste presreli informaciju, kako ste naslutili da će negdje virus zombija procuriti. I onda čovjek kaže mi smo imali uvijek vijeće mudraca koji su donosili strateške odluke na temelju znanja, informacija, dostupnih podataka. I svaki puta kada smo mi to tako, kada su naše tajne službe dostavile vladajućima bitne informacije, kada smo na takav način donosili odluke uvijek smo povijesno pogriješili. I tada su naše starješine, naši oci nacije zaključili da ćemo uvijek pored jednog takvog tijela imati nekog sa strane tko misli drugačije kao osigurač. E vidite mene su zadužili da budem taj jedan koji ciljano ima zadatak da misli drugačije od svih ostalih, da imamo i plan B, da imamo i alternativna rješenja. Tu se nadovezujem na ono što je prije mene rekao kolega Pavić je li cilj standardizirati metodologiju, mentalno ograničiti kako mentalno ograničiti kako se podaci prikupljaju, analiziraju i kako se iz njih izvode zaključci. Je li to najbolje rješenje? Dakle, radit ćemo ljude, odnosno proizvodit ćemo ljude koji bi trebali misliti pametnije, bržije, dalekovidnije od svih nas i učit ćemo ih da postupaju po špranci. Pa takav sigurnosno-obavještajni mehanizam može samo Vlada HDZ-a zamisliti. Hvala. Gospodin Željko Sačić, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, državna tajnice, hrvatska javnosti. Mi ispred kluba Hrvatskih suverenista nećemo podržati ovaj zakon, prijedlog zakona i njegovo upućivanje u hitnu proceduru. Dapače oštro ćemo ga ogoliti i iskritizirati, argumentirati te kritike i pred hrvatskom javnošću zapravo reći da se radi o jednom neuspjelom pokušaju, nedorečenom intelektualno normativno sadržajno kako bi se zapravo na jedan jeftin način izvuklo novac iz državnog proračuna za jednu nepotrebno jeftinu propagandu. Bolje da smo to ako smo htjeli Hrvatskoj podići rejting uložili u nogometnu reprezentaciju ili u Ured za promicanje turizma hrvatskog, a dakako, dakako da bi taj novac itekako dobro došao najugroženijim skupinama u Republici Hrvatskoj koji muku muče da prežive i skupe kraj s krajem. Prema tome, u čemu je zapravo nama glavni prijepor? Prije svega sadržajno i funkcionalno ovakvi podaci iz javnih izvora prikupljaju se od kad je svijeta i vijeka od nadležnih službi, sigurnosnih službi bilo to policijskih, javno-policijskih, krim-obavještajnoj krim-obavještajnoj osobito sigurnosno-obavještajnoj, vojno-sigurnosno obavještajnih, diplomatskih konzularnih predstavništava. One zato te mreže služe i one se zapravo sve koncentriraju u jedan centar prije svega u Hrvatskoj u nekakvu organizaciju ili ne znam neku koordinaciju koja služi, koja je ustanovljena pri uredu, odnosno u samoj Vladi RH odnosno u Uredu predsjednika RH i tu se sve filtriraju, kako ono tajno prikupljanje, tako i javno prikupljanje. A kada službe procjene, znači naše sigurnosno-obavještajne da pojedini podaci duboko zadiru u nacionalnu sigurnost druge države onda s njima razmjenjuju informaciju na način kako je to primjereno, odnosno sve te naše institucije, službe su već sada duboko povezane u regionalnoj ili međunarodnoj globalnoj suradnji sa svojim kolegicama i kolegama iz drugih država drugih država i na jednoj načelnoj razini pa ako hoćemo i znanstveno-stručnoj oni razmjenjuju podatke i koriste tu metodologiju kako bi neke uočene prednosti u drugim državama u metodici razotkrivanja najtežih oblika kriminalnih djelovanja koji ugrožavaju nacionalne sigurnosti ili opću sigurnost države, čovječanstva i mi u Hrvatskoj primijenili. I sad pojavljujemo se ovdje sa idejom osnivanja Centra za izvrsnost, slažem se u potpunosti. Još kažete da smo prvi u Europi kako sam shvatio. Pa mislim za koga mi to radimo? Kakav je to centar u kojem će Hrvati koji imaju iznimno velike nacionalno-sigurnosne probleme, koji ne mogu otkriti niti predvidjeti kad će nekakav lupež učiniti neko zlodjelo na teret Republike Hrvatske bilo politički iz nacionalno-mrziteljskih motiva, bilo u pokušaju terorizma, bilo u pokušajima najtežih međunarodnih oblika kriminalnog djelovanja, šverca droge, međunarodnih oblika pranja novca itd. Sada ćemo mi Hrvati znači se kao primjer učinkovitosti postaviti, dići zastavu i reći sad se svi vi iz Europe okupite oko nas, mi ćemo imenovati ravnatelja kako naša Vlada odluči tko će to biti u jednom tajnom postupku, znači bez ikakve transparentnosti. Taj ravnatelj će, ne treba nikakvih posebnih uvjeta imati, jer osim pet godina iskustva kako vidimo i taj ravnatelj će odmah imati silne ovlasti čak da sklapa kao nekakvi mali faraon i pravne poslove kako je rekao naš kolega Pavić do 150000 eura. 150000 eura puta 7,5 koliko bi to otprilike bilo? Milijun i 200 tisuća, pazite. Sad gledamo šta je dano u ovlast al pari drugim državnim službenicima te razine pa ćete vidjeti odmah disbalans, ali da se tu ne zadržavamo na tim suludim stvarima važnije od svega toga jeste da i ova Vlada sama ne vjeruje u ozbiljnost ovog projekta jer umjesto da ovdje danas sjedi i da nas sumnjičave saborske zastupnice i zastupnike uvjerava ovdje. Znači ravnatelj sigurnosno-obavještajne agencije gospodin Markić pomoćnik odnosno potpredsjednik Vlade gospodin Božinović, onda ministar vanjskih poslova ili njegova domena također europskih i vanjskih poslova gospodin Grlić Radman mi se ovdje uz dužnu pažnju i zahvalu svima vama dragi naši tajniče i službenici ni krivi ni dužni moramo zadovoljiti vašim odgovorima koji očito ne daju sadržajno ono što mi tražimo. Stoga povucite ovaj prijedlog, on nije niti sadržajno kako sam rekao niti normativno, niti na bilo koji drugi način usklađen niti je u skladu sa našim pravnim poretkom. Jer uvodimo paralelizam u jedan sustav sigurnosni Republike Hrvatske koji funkcionira svakako ne na način koji prosječni Hrvat si zamišlja da bi trebao funkcionirati. želite da jedan Centar za izvrsnost pod ravnateljem Upravnim vijećem, tajništvom i ne znam pet, šest stranih špijuna koji će to platiti 30 ili od 15, 30 000 eura svoje članstvo da oni prikupljaju podatke o čemu? Šta piše Večernji list, Jutarnji list, Novi list, Internet, portali, šta Srbija Informer u Hrvatskoj piše? Šta piše u Crnoj Gori? Šta piše Kliks.ba u Sarajevu? Pa mislim ljudi moji imamo li mi imalo pameti? I za to ćemo dati 400, 500 000 eura godišnje. Gospodine Bakić jel' možete vi to kao matematičar isprocesuirati? Teško, teško koliki je to novac utaman ubačen. Koliko bi se tu moglo nesretnim majčicama dati onih 6 mjeseci kad mu djetešce umre o kojem je brinuo? Koliko bi se moglo o invalidima tetraplegičari, svim drugima. Koliko bi se sudskim vještacima, odnosno sudskim pripravnicima, koliko našim vrijednim zapisničarkama tajnicama u pravosuđu da ne kažem medicinskih sestara bilo gdje drugdje gdje je nužno nazočno dati novac policajcima u konačnici i svim drugima koji trebaju, a na državnom su proračunu ali ne. Mi ko pijani milijarderi bacamo novac za ništa. to možete dati za daleko manji novac. Recimo mi kao stranke Hrvatski suverenisti neki plaćaju svoje PR agencije i one nam press cliping rade ne znam za nekih 1000 eura, ma manje čak. ili nešto eura i dobijemo press cliping 15 do 20 javnih izvora gdje kažemo tko šta misli o Željku Sačiću. Tu vidimo šta se misli o Vladi, šta se misli o Hrvatskim suverenistima, šta se piše o potezima Vlade itd. i za to nam ne treba Centar za … /Govornik se ne razumije./… i kome ćemo mi taj podatak dati? Šta ćemo mi to dati Englezu? Mi Hrvati ćemo Engleza podučiti što pišu hrvatske novine ili ne znam novine u susjedstvu Informer itd. mađarski itd. Mi ćemo Nijemcu to dat da on to, mi ćemo otvoriti vidik Švicarcu ili Austrijancu ili Talijanu? Pa molim vas lijepo budimo, nemojmo bit naivni. Nemojmo se dodatno sramotit, blamirat u očima te Europske komisije iako mislim da niže ne možemo pasti kako smo pali. Prema tome dragi prijatelji povucite to, uložite taj novac daleko više u naš sustav sigurnosti da mi na pojavnoj razini znademo spriječiti da nekakva balavurdija zatrovana zatrovana ideologijom svojih očeva velikosrpstva ili bilo čega mogu reći bilo koje ideologije, bilo kog autoritizma ili totalitarizma dozvoli da nam netko učini neko zlodjelo da li našim političarima, da li našim građanima, da li turističkoj sezoni, da li našoj infrastrukturi itd. Prema tome, ojačajmo naš sustav za rano otkrivanje sigurnosno-obavještajnih prijetnji i reakcija na to adekvatna. Znači, ali uložiti tako silne novce u jedno institucionaliziranje koje je nepotrebno, stvarno ne služi na čast niti Vladi, a mi zastupnici iz oporbe koliko vidimo smo tu unisoni da da to jednostavno ovog trenutka u ovakvom obliku Hrvatskoj ne treba. Hvala vam lijepo. Hvala potpredsjedniče. Naime, 238. kolega Sačić je član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na kojem smo imali prilike vidjeti sve, odnosno pokazana nam je kompletna organizacija i sve ovo ostalo. Dakle, predstavljen nam je zakon i tada je glasano 9:0. Znači nitko na tom odboru nije bio protiv, pa čak ni kolega Sačić, a sad onda kaže sad se ne slaže pa mi je to onak' malo evo volim da to svi skupa znamo. **Radin, Ide opomena jer je bila replika. Gospodin Željko Pavić počinje. Piše pojedinačna rasprava. Jel' greška? A pojedinačno tamo sa mjesta sada ne? Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče sa suradnicima. Evo ja ću vam još malo razjasniti svoje nedoumice, objasnit ću i gospođi koja mi je rekla da nešto nisam dobro shvatio. Naime, malo prije sam razgovarao sa predstavnicima ministarstva i rekli su mi da se ta članarina odnosi na državu koja zapravo ima svog kandidata govorimo o članu uprave, upravnom odboru. Znači ja znam tko su članovi upravnog odbora. Znamo da iz svake države može biti jedan član upravnog odbora, gledajte u članku 10. stavak 5. piše da su članovi koji su predstavnici drugih međunarodnih subjekata u radu odbora mogu sudjelovati sa pravom glasa uz uvjet plaćanja članarine. Sad slušajmo što piše u članku 17. Znači u članku 17. piše: „Sredstva potrebna za rad i djelovanje centra osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna, članarina koje plaćaju države čije sigurnosno-obavještajne agencije i druga odgovarajuća tijela sudjeluju u radu centra, odnosno drugi međunarodni subjekti koji sudjeluju u radu centra osim Republike Hrvatske. član upravnog odbora ne može biti iz one države koja nije platila članarinu i ne vidim zbog čega se to ponovo piše u članku 10. jer ona tamo implicira da zapravo subjekat plaća članarinu, a ne država. Ako u članku piše da, u članku 17. piše da su članovi oni koji su plaćali članarinu gdje je sad problem. Zašto pišemo još jedanput to? Pogledajte pa provjerite. Znači pogledajte što piše u članku 10. stavak 5. i što piše u čl. 17. st. 2. st. 2. pa ćete vidjeti da su to nelogičnosti, ne znam zašto. Hoćete li to ispraviti ili ćete to tako ostaviti nije mi jasno, a ne znam zašto bi to ostavili jer mislim da to treba ispraviti. Nadalje, ovdje se govori o ovom zakonu da će se postići nekakve odnosno dobit će se nekakve metode, nekakve analize, nekakvi pristupi drugačiji, nekakvi drugačiji procesi, međutim činjenica je da će prilikom svih tih mogućih obrada nastajati nekakvi podaci. Moje je pitanje g. tajniče tko će sa tim podacima raspolagati? Da li svi oni koji su trenutno članovi ili i ostale obavještajne službe iz država koje su platile članarinu? S obzirom da ako država plati članarinu nakon toga s tim podacima i po toj logici mogli raspolagati svi, iako piše da neće biti podataka. Međutim, pogledajte čl. 16. molim vas pa se onda smijte. U čl. 16. 16. g. Deur znači u čl. 16. vam piše ako ste čitali zakon, a vjerujem da jeste znači u čl. 16. vam piše sve osobe koje na bilo koji način sudjeluju i radu i … centra bez obzira na državljanstvo i status u centru pri pristupanju s klasificiranim podacima, znači da se radi sa podacima i radi se sa klasificiranim podacima, govorimo o otvorenim podacima ljudi, ne govorimo o klasificiranim podacima. Prema tome, tu su neki podaci nastali, ovi su otvoreni podaci to nisu klasificirani podaci. U čl. 16. vam piše da će svi oni koji su postupali sa klasificiranim podacima morati postupati s njima u skladu sa onim što piše u zakonu. Prema tome, govorimo o dva svijeta, znači u jednom svijetu govorimo u jednom dijelu zakona govorimo o tome da ćemo definirati metode, da ćemo analizirati podatke i da nećemo imati nekakve rezultate kao nekakve podatke, a s druge strane se ipak govori da ćemo imati čak i klasificirane podatke. Koji su to, čiji, naši, hrvatski, mađarski čiji su to podaci klasificirani? Ja ću vam reći, ja sam prošao najveću provjeru kad sam radio za drugu državu, kad sam imao pristup do njihovih klasificiranih podataka, kad sam radio u Crnoj Gori, kad sam imao pristup do podataka MUP-a i njihove vojske, onda je njihova obavještajna zajednica tražila od naše zajednice da napravi provjeru i do tih podataka ne možete samo tako pristupiti. Prema tome nije mi jasno koji su to podaci ako govorimo o open source podacima, ako govorimo o podacima sa interneta? Koji su to podaci koji su na internetu pa su klasificirani? Ja bi molio da mi to neko objasni. Nadalje, imamo tu još pitanja. Tijekom rada s obzirom da ćete definirati nekakve metode, s obzirom da ćete definirati nekakve procese, nekakve procedure tu će neizostavno morati nastajati kod. Slažemo se? Nekakav programski kod koji će morati tu nastati i nakon toga će se morati na neki način distribuirati svima onima koji su zainteresirani ili onima koji su platili članarinu. Ne znam, to ne vidimo tko će imati pristup do tih svih mogućih podataka nakon toga odnosno do tih metoda. To ne piše u zakonu, to ne znamo. Ali pitam vas što s tim kodom? Tko će imati pristup do njega? Hoće li imati i oni sudionici koji nisu bili sudjelovali u radu centra, ali je njihova država platila članarinu, s obzirom da može biti više obavještajnih zajednica u pojedinoj državi ili će to imati samo one obavještajne zajednice koje su bile uključene u rad centra. Znači to su pitanja koja trebamo definirati negdje. Zašto? Zato što ćemo sa tim kodovima i mi raditi. Osim toga, što će biti sa kodom koji ćemo mi dobiti zbog toga što se tamo išlo standardizira, dobit će ga naša zajednica od nekog drugog, hoće li to biti otvorenih kod koji ćete moći vi kao obavještajna zajednica provjeriti prije upotrebe ili će to biti samo izvršni kod koji će raditi ono što navodno piše u nekakvoj literaturi u nekakvim dopunskim dokumentima koji će objašnjavati rad tog koda? Znači vidim da vas to ne interesiraju ta pitanja. Žao mi je što vas to ne interesira, ali to bi nam bilo jako interesantno da čujemo što je s time ako to možemo čuti ili da nam kažete gledajte to su tajne, o tome ne možemo govoriti, ali to su stvari o kojima trebamo znati što se dešava. Evo tu vam je Dretar postavio pitanje, što je sa tim dronom famoznim mi već godinu dana nemamo pojma tko ga je upucao, to je pucao nažalost, a to su otvoreni podaci. Piše na svim mogućim portalima da je doleti dron u Zagreb, kako je taj podatak obrađen, tko ga je obradio, sa kojim ciljem je njega obradio, koji su rezultati te analize, o tome nemamo pojma. Prema tome, ova pitanja koja sam vam sad postavio u vezi i članova upravnog odbora odnosno članarine, čl. 10. čl. 17. tko je vlasnik koda, kako će se ti podaci odnosno kodovi distribuirati, hoće li to biti otvoreni kod koji ćete moći provjeriti kroz nekakav sustav provjere koda, to su sve pitanja. Da, u pitanje koji su klasificirani podacima sa kojima će se tu postupati s obzirom da se radi o otvorenim podacima kojima mogu pristupiti i ja i vi i bilo ko od nas preko interneta, htio bi to znati? I čiji su to podaci, čiji su to podaci jesu to podaci naše države, nekih drugih država ili su podaci NATO-a, nemam pojma, to nigdje ne piše, ali se najedanput samo stvore klasificirani podaci u zakonu u kojem piše da nećemo raditi s klasificiranim podacima i da nećemo uopće nikakve rezultate imati u vidu podataka nego ćemo imati samo u vidu metode standardizacije procesa i onda najedanput klasificirani podaci. Hvala lijepa. (Stranka s imenom i prezimenom)** Kolega Paviću ja bih vam se zahvalila na vašem izlaganju, dobro ste poentirali da se ovdje miješaju dva svijeta i zato sam ja napravila usporedbu između patke i labuda da građanima približim da je ovdje riječ o jednoj notornoj podvali. Pa ne može ravnatelj SOA-e i SOA iz različitih država, dakle tajne službe formirati jednu agenciju sa ciljem da razviju metodologiju obrade javno dostupnih podataka, javno dostupnih podataka. Pa to je suludo! I pri tome se kaže da je cilj ovog novo formiranog tijela to da se razvija Centar izvrsnosti, znanja, edukacije, dakle praktički obrazovna aktivnost, ništa više od toga. I onda odjedanput ničim izazvano klasificirani podatak u članku 16. Čemu to? Dakle, recite što? Ili je patka ili je labud ali istovremeno jedno i drugo nije. **Radin, Furio Zahvaljujem uvažena zastupnice, slažem se sa vama. Mi i vi i ja znamo da međusobno razgovaraju i razmjenjuju podatke obavještajne zajednice što je nužnost, to se mora raditi. Nije to ništa sporno pogotovo kad je u pitanju terorizam i mislim da u cilju sprječavanja terorizma će poduzimati vjerojatno mnoge radnje da to bude još kvalitetnije i bolje u svim tim procesima. No međutim i ono na što ste skrenuli pozornost vi u svojem izlaganju i ono što sad ja ovdje govorim, nije mi jasno odakle se stvaraju sad najedanput klasificirani podaci. Nije mi jasno odakle uopće podaci kad je bilo rečeno da će se stalno raditi zapravo na tome da se standardizirani procesi, prema tome tu se ne obrađuju klasificirani podaci. Ne mogu se kroz standardizaciju procesa. I to standardizaciju procesa nad obradom podataka koji su open source podaci, znači podaci koji su dostupni na internetu svima nama. I vama i meni i mojoj djeci. **Radin,

da brkate Sigurno-obavještajnu agenciju i Centar izvrsnosti, da su to, mi imamo Sigurnosno-obavještajnu agenciju i ne stvara se još jedna. I jako je lijepo potpredsjednik to izlagao, objasnio i u ime kluba gospođa Grba-Bujević i sigurno da vi kao zastupnik u Hrvatskom saboru imate i pravo na još veću informaciju da znate sve detalje i imate certifikat i sigurno ako vas zanima vjerujem da ovi ljudi koji su pred vama da vam stoje na raspolaganju. Ali na ovakav način, imate pravo i na to postavljati pitanja. Mislim da nema potrebe, da je jedna ozbiljna situacija gdje je Hrvatska dobila veliku ulogu kao zemlja gdje će taj Centar izvrsnosti biti. I da možemo biti, gdje Hrvatska pokazuje ugled

Gospodine Deur ne znam što ste vi i odakle ste zaključili da sam ja nešto pomiješao, nisam pomiješao apsolutno ništa. Znači u tom Centru izvrsnosti će raditi ljudi iz obavještajne zajednice, piše u zakonu. Jel nešto sporno? Nije. Jel' tako? Ukoliko se htjelo napraviti nešto što javnost ne smije znati, onda se to moglo napraviti unutar SOA-e. Znači osnuje se novi odjel, to se definira i to se tamo moglo napraviti. Ovo ide u javnost. Ovo je zakon koji će omogućiti osnivanje Centra izvrsnosti, prema tome to nije ista uloga kao i uloga obavještajne zajednice. Znači ovaj Centar izvrsnosti treba pripremiti standardizaciju procesa i procese koji će se kasnije koristiti u obavještajnim zajednicama svih država. Ali odakle onda klasificirani podaci kad govorimo obradi otvorenih podataka gospodine Deur, o tome pričamo. Pa ne možemo miješati ovce i novce! Znači vi u Centru izvrsnosti koji će definirati nove … …/Upadica Radin: Hvala./… … procese govorite o klasificiranim koji nemaju veze sa tim. **Radin,

pozorno sam slušao vaše izlaganje i zapravo da, ovaj prijedlog zakona otvara puno više pitanja nego što daje odgovora. Ali evo, kolege iz vladajućih tvrde da što mi tu pitamo kakve su to gluposti. Ne daj bože mi imamo nekakve nedoumice pazite vi ovo. Ali puno pitanja je otvoreno, vi ste načeli neka i ono koje mene brine je recimo taj kod tko će biti vlasnik na kraju dana. Jer u tome je, u informatičkom razdoblju je itekako raspravljati i bitno prevenirati neke nedoumice kasnije. A drugo jest da je vrlo zbunjujuće govoriti o klasificiranim podacima kada govorimo o javno dostupnim podacima. Kada neki podatak postaje klasificirani? Ako se obrađuju javno dostupni podaci, odnosno postoje li ne znam ako prikupite reakcije na određeni događaj iz javno dostupnih medija, dakle onoga što se piše na internetu kada to postaje klasificirani podatak. Dakle, imamo tu jako puno stvari koje treba razjasniti, a na žalost odgovora nismo čuli puno. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Pa ja sam pokušao skrenuti pozornost da imamo tu zapravo puno pitanja, upitnika iznad glave. Ovaj kod, koji je to kod? To je kod koji će nam služiti za prikupljanje podataka. Taj kod može biti neka skripta, može biti …/Govornik se ne razumije./… može biti neki drugi jezik koji će se upotrebljavati za prikupljanje tih podataka, može biti neki programski jezik koji će se vrtiti na nekom serveru. Sad nije to uopće bitno, ali je bitno to da je rečeno ovdje da će se to sve skupa standardizirati i da ćemo to onda svi koristiti. Znači moje je pitanje hoćemo li mi dobiti kod od neke druge države koji ćemo morati koristiti zbog standardizacije kroz ovaj centar, hoćemo li mi distribuirati taj kod kao otvoreni kod ili ćemo ga nuditi kao samo izvršni kod to nigdje ne piše. Takvih stvari nema definiranja, to su stvari koje su nam bitne, koje su važne i za rad i samog centra i na kraju krajeva za rad sigurnosno-obavještajne zajednice. sada. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala. Oprostite još jedanputa. Kolega Pavić, SOA ima definirane svoje ovlasti to nam je svima poznato. Ne znam kak' ste zamislili da bi unutar SOA-e bio ovakav centar s obzirom da on ima međunarodni karakter to je zapravo nemoguće po ničem to nije moguće. Zato ovo je široka jedna, jedan pristup a ne samo za Hrvatsku, ali no dobro. Htjela sam vas zapravo nešto pitati hipotetski s obzirom na vašu struku? Je li moguće da tijekom prikupljanja podataka, javnih podataka dođe se do ipak saznanja nekog klasificiranog podatka. To je moje pitanje za vas, a ako je to točno, a mislim da je, ali nisam te struke, kako bi se onda odnosilo da nema onoga što piše u zakonu što ste rekli, u prijedlogu zakona što ste rekli za klasificirane dokumente? **Radin, Gđo Grba-Bujević, ako je neki podatak javno objavljen, onda više nije klasificiran podatak bez obzira što ga je netko klasificirao. Nažalost postao je deklasificiran pošto je javni, znači postao je javni podatak i do njega može doći i vaše dijete i moje dijete i moj susjed i ja i vi, prema tome, to više klasificirani podatak. Možete zaboraviti klasifikaciju. Druga stvar, što ste me drugo pitali? Aha, u vezi, ja nisam ni rekao da to treba biti unutar SOA-e, nego sam rekao ukoliko … Ne, ne, ne, ne, slušajte što sam rekao, ja sam rekao ukoliko se trebaju obrađivati podaci na drugačiji način unutar SOA-e, da se onda može unutra osnovati odjel, nisam rekao da se unutra osnuje ovakav centar izvrsnosti. To nisam rekao. Preslušajte snimku, molim vas. Počnemo sa završnim izlaganjima. Prva je gđa Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani predstavnici predlagatelja, uvaženi kolegice i kolege. Do sada na međunarodnoj razini nije postojalo jedinstveno mjesto koje se bavi razvojem i standardizacijom discipline obavještajnih informacija iz otvorenih izvora, a koja je u kontekstu aktualnog sigurnosnog okruženja postala iznimno važna. Trenutno aktualno sigurnosno okruženje karakterizira čitav niz prijetnji, kao što su transnacionalni terorizam, hibridne prijetnje, proliferacija oružja, organizirani i gospodarski kriminal, migracije stanovništva i drugo. No, ono što treba naglasiti je kako sigurnosno-obavještajne agencije već koriste ovu obavještajnu disciplinu, ali joj na različite načine definiraju, jednako tako i primjenjuju različite metodologije pri prikupljanju, analizi i obrada podataka iz otvorenih izvora te samim time u konačnici i dobivaju nejednake rezultate. Stoga će se, a kako smo i čuli iz uvodnog izlaganja predlagatelja, osnivanjem ovog Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora kao kolektivnog mjesta stručnosti i iskustva, učiniti značajan korak u poboljšanju i aktualizaciji djelovanja svih sigurnosno-obavještajnih sustava, uključenih u njegov rad na međunarodnoj razini odnosno doprinijet će se unaprjeđenju obavještajne discipline i ujednačavanju metodologije rada obavještajnih agencija stvaranjem ujednačenih procedura i metodoloških okvira. Dakle, kako sam to već i istaknula, centar izvrsnosti ovakvog tipa do sada nije formiran u međunarodnoj obavještajnoj zajednici, budući nijedna država do sada nije preuzela inicijativu za osnivanje takve vrste ustanova. Činjenica da se centar osniva te da njime rukovodi RH predstavlja, kako smo već puno puta danas čuli, snažan pokazatelj o važnosti RH i njezinog sigurnosno-obavještajnog sustava na međunarodnoj razini. Tu treba, dakako, napomenuti kako trenutno na međunarodnoj razini postoji niz centara izvrsnosti koji se bave određenim sigurnosnim prijetnjama, ali niti jedan se ne bavi razvojem ove vrlo specifične obavještajno-prikupljačke discipline. Stoga će ovaj Centar biti prva međunarodna institucija takvog tipa, dok će njegov međunarodni status proizlaziti iz sklapanja memoranduma o suradnji sa sigurnosno-obavještajnim agencijama i drugim odgovarajućim tijelima drugih država i međunarodnih subjekata koji će sudjelovati u njegovom radu. Kako smo i čuli iz, uvodnog izlaganja, uvjet za početak rada Centra, osim donošenja ovog predmetnog zakona je da Centru pristupe najmanje 3 člana, odnosno iz predstavnika tijela sigurnosno-obavještajnog sustava RH potrebno je da još barem dvije stranke iz drugih država potpišu memorandum o suradnji. Predmetnim prijedlogom zakona, za Centar predstavlja neprofitnu i stručnu pravnu osobu od interesa za RH i međunarodnu sigurnost koju osniva RH, dok osnivačka prava obavlja SOA. Nadalje, kao Nadalje, kao tijela Centra predviđeni su ravnatelj, upravni odbor i tajništvo. Samog ravnatelja odlukom imenuje Vlada RH bez provođenja javnog natječaja na prijedlog ravnatelja SOA-e na razdoblje od 4 godine. Upravni odbor čine najmanje 3 člana. Stranke mogu potpisati memorandum o suradnji i nakon što je Centar započeo sa radom, jednako kao što mogu iz njega istupiti nakon što je sam Centar započeo s radom i treba tu naglasiti da nema zapreke da više stranaka potpisnika memoranduma o suradnji dolazi iz jedne države članice, ali u tom slučaju, njih u upravnom odboru predstavlja jedan član državljanin države iz koje dolazi. U radu samog Centra, uz zaposlenike i tijela sigurnosno-obavještajnog sustava RH, sudjeluju i zaposlenici sigurnosno-obavještajnih i drugih odgovarajućih službi međunarodnih institucija. Kada je riječ o potrebnim financijskim sredstvima za provedbu predmetnog prijedloga zakona, djelovanje Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora financirat će se, između ostalog i članarinama, vlastitim prihodima, sredstvima iz EU fondova i na druge načine, dok će iz državnog proračuna osigurati plaće i druga materijalna prava ravnatelja i zamjenika ravnatelja, troškovi najma i održavanja prostora te režijski troškovi, a u prvoj godini rada i opremanje samog Centra. Zaključno, osnivanjem Centra postići će se značajno poboljšanje djelovanja sigurnosno-obavještajnih sustava uključenih u njegov rad na međunarodnoj razini, a kako je jedna od osnovnih karakteristika aktualnog sigurnosnog okruženja i brzina kojom se ranije spomenute prijetnje mijenjaju i razvijaju, nužna je brzina i unaprjeđenja sposobnosti, razvijana doktrina, standardizacija procedura i metodološki postavki. Slijedom izrečeno, Klub zastupnika … .../Upadica: Hvala./... … HDZ-a će, dakako, podržati donošenje zakona. vam lijepa. Gđa Dalija Orešković, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, također, završno. Izvolite. Nastavno na prethodno izlaganje, dodatnih par crtica. Dakle RH će platiti trošak opremanja Centra, opremanja prostorija, dakle fizički će biti smješten ovdje. Tko će unutra raditi? Pa vrlo vjerojatno zaposlenici SOA-e koji se nigdje drugdje ne mogu zbrinuti. Ne znam kako bi drugačije opisala potrebu osnivanja ovog centra. Kaže prethodno zastupnica iz kluba HDZ-a da ovakav centar nitko nema, dakle nitko ga se još nije dosjetio, pa s obzirom da ga mi osnivamo evo to je potvrda našeg međunarodnog značaja međunarodne važnosti. čitam sad ja obrazloženje ovog zakona, nigdje u obrazloženju ne piše niti jedna jedina međunarodna riječ hvale, nitko nije rekao evo država Hrvatska vi i vaša SOA najbolje znate kako se obrađuju javno dostupni podaci pa ćemo vam mi dati kolajnu za hrabrost i za znanje. To je rekao samo HDZ. No kad smo već i kod znanja, kaže zastupnica HDZ-a kolegi Paviću da on ima certifikat pa može provjeriti kako smo mi ovo međunarodno dogovorili. Meni se čini da vi HDZ-ovci mislite da vi imate certifikat i pravo da od naših građana pravite budale. U ovom zakonu ste nešto zamuljali, zakamuflirali, jedno su klasificirani podaci s kojima se bavi i treba se baviti SOA, a vi sada SOA-u uvlačite u novo tijelo koje bi trebalo osmišljavati znanje za obradu javno dostupnih podataka, ja ću ovo naglasiti, javno dostupnih podataka i to je ta razlika između patke i labuda o kojoj govorim tijekom čitavog današnjeg dana. Ali evo jednog konkretnog primjera iz naše nedavne državničke prakse. Sjećate li se teksta, evo to je ono što se može saznati iz javno dostupnih podataka, naslov na Indeksu glasi „Je li šef SOA-e prekršio zakon i uz to je li još i lagao“ to je javno dostupni podatak, svatko od nas ga može obraditi, a sad ćemo imati agenciju koja će nam reći kako to treba. Pa tamo lijepo piše kada je donesen zakon o Agrokoru i kada je Vlada htjela imenovati povjerenika Antu Ramljaka SOA nije imala ovlast da provede sigurnosnu provjeru. U zakonu se budući izvanredni povjerenik nije mogao provesti pod tu proceduru, međutim Ante Ramljak ga, bože Markić ga je svejedno provjerio. Kako ga je provjerio i kako je to provjeravanje objasnio javnosti? Rekao je otprilike da je sigurnosna služba bila uključena u rasvjetljavanje čitavog slučaja, nije bilo sigurnosne provjere, ali su se koristili javno dostupni izvori, ne resursi SOA-e nego javno dostupni izvori. Praktički kado da je rekao da je on svojoj tajnici naložio da malo nešto progugla o Anti Ramljaku budućem izvanrednom povjereniku jer se nisu mogli koristiti zaposlenici iz službene procedure SOA-e. E to je ta razlika koja se između ostalog dotiče i ovog zakona. Što su javno dostupni izvori? To je nešto što je svakome od nas dostupno pod jednakim uvjetima, bez da nam to bilo koji zakon dodatno propisuje, ograničava ili brani. Kako ćemo ih mi obrađivati, to je neko drugo pitanje. Kako bi sve podatke bili klasificirani ili javni trebale koristiti ili mogle koristiti sigurnosno-obavještajne službe, e to je pitanje nekakvog specifičnog znanja i know how koji se u takvim sigurnosno-obavještajnim agencijama radi. Ali kad se jedna država kojom upravlja HDZ kao kriminalna organizacija, pravomoćno presuđena za koruptivno kazneno djelo dosjeti osnivanja jednog ovakvog nacionalnog tijela, nacionalno tijelo, to je tijelo, to je ustanova RH koja će eventualno putem međunarodne suradnje uključiti negdje umetnuti i neke druge države, eventualno dvije, tri da opravda svoje postojanje, ali ključeve te institucije drži hrvatska Vlada. I čemu skrivanje, čemu transparentnost, o bože netransparentnost u imenovanju ravnatelja jel to će Vlada na zatvorenom dijelu sjednice dosjetit se tko je najpametniji za edukacije, a riječ je o znanju, o obradi javno dostupnih podataka. Pa dakle to je nešto što stvarno vrijeđa elementarnu logiku svakog hrvatskog građanina. I sada povreda poslovnika g. Deura. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. 238. vrijeđanje svih zastupnika HDZ-a. DA li gospođo Orešković još uvijek imate tezu da je predsjednik Tuđman i hrvatski branitelji karcinom hrvatskog društva i da li se osjećate s imenom koji vam je dao predsjednik Milanović, koji vam je dao prvi posao uz pomoć vašeg pokojnog svekra,

Čl. 238. znate arhive nekad mogu biti pravi vrag. U arhivi HS-a je i glasanje HDZ-ovih zastupnika o izvješćima Povjerenstva iz mog mandata, podržali ste ga, čak je i Bačić, Borić glasao za njega, glasao, podržao dakle sve je bilo u redu. Tada sam zakon očito i po HDZ-ovom stajalištu znala. A što se tiče Milanovića, ne nije mi Milanović dao posao izabrao me HS. …/Upadica Radin: Hvala./… HS na javno dostupnom natječaju. Povreda poslovnika naravno ide opomena jer je bila odgovor na repliku. Gospođa Glasovac povreda poslovnika. Povrijeđen je čl. 238. od strane zastupnika Deura koji je želio omalovažiti zastupnicu Orešković aludirajući na to da je vodila jednu od ključnih neovisnih tijela koje je u njenom mandatu bilo neovisno putem nekakvih veza i poznanstva. Gospođu Orešković je birao HS, izvješća Povjerenstva kojem je ona bila na čelu su usvojena u HS-u jednoglasno, a o kvaliteti njenog rada dovoljno govori i Povjerenstva, dovoljno govori činjenica da nijedna odluka nije oborena na sudovima osim onog jednog dijela suspektnog. Kolega Deur, ja ne vidim kako vrijeđamo zastupnike bilo koga ako kažemo da je jedna stranka presuđena za koruptivno djelovanje. Je, presuđena je. To je javno dostupan podatak, pa možda će ga evo ova nova agencija obraditi. Možda postane klasificirani podatak nakon obrane?

pa puno je stvari. Ja sam pitao gospođu zastupnicu dvije situacije. Da li još stoji sa tezom da su predsjednik Tuđman i hrvatski branitelji karcinom hrvatskog društva? I s obzirom ono što je imenom nazvao predsjednik Milanović aktualni, izabrani, legitimni da li čovjek koji je postavio, uhljebio, uhljebio na mjesto koje je radila

Hrvatskoga sabora, Poslovnika Hrvatskoga sabora i zakona na koji smo prisegnuli da ćemo ih poštovati da jedan zastupnik u Hrvatskom saboru sebi daje za pravo da poistovjećuje odluke Hrvatskoga sabora sa odlukom premijera. Shvatite da ste vi od ovoga Sabora napravili to da ono što izabere Sabor je odluka Plenkovića. Ali to do vas nije bilo tako. Sabor je najviše zakonodavno i predstavničko tijelo. … /Upadica Radin: Hvala, hvala. Hvala lijepa./ opomena. Također replika i to na zastupnika koji je dobio dvije opomene već. I vi ste dobili drugu na žalost sada.

ako je netko kršio zakon vi to znate da je za vrijeme vaše vladavine SDP-a. Ali nećemo sada o tome. Ja sam činjenice rekao. Pitao sam poštovanu zastupnicu, a ono što je izjavila u novinama u svojem intervju mogu vam to i pokazati javno ni predsjednik Tuđman, ni hrvatski branitelji ne zanimaju to mi je jasno. To je vaš stav. Imate pravo na to. Izabrani ste. Ali sam ja izabran od hrvatskih građana i imam pravo postaviti pitanje. Ako je netko kršio zakon, vrijeđao onda je to vaša Vlada i vaš premijer. Hvala. treća opomena koja ide sa oduzimanjem riječi. Gospođa Dalija Orešković obrazlaganje stanke. Izvolite, imate pravo. Evo prvo bih zamolila da se gospodin Deur vrati u sabornicu, a ne da kukavički pobjegne kada zna da se njemu želim obratiti. Tu sjedite, tu sjedite i poslušajte. Može? Dakle, tražim po Poslovniku stanku u trajanju od 10 minuta u ime Centra i GLAS-a. Kukavički je Deur pobjegao iz sabornice. Kada već govorimo o temi SOA-e i javno dostupnih podataka koji će se sada po novom centru obrađivati evo što je javno dostupni podatak. Moj intervju dan za tjednik „Novosti“ 2018. Naslov intervjua je: „Državu su zaposjeli ortaci“. Podnaslov: Promocija knjige Martine Dalić o Agrokoru jedan je od najtužnijih ako ne i najtužniji događaj od rata jer on pokazuje da su sve ključne državne institucije zaposjeli ortaci. Ako je ikada i postojala namjera da se ozbiljno pozabavimo suzbijanjem korupcije jasno je da danas od toga nema ni traga. A na ono što Ante Deur ovdje često spominje da sam rekla nešto o karcinomu i o metastazama, govorila sam o načinu kako je država skrojena pa sam rekla da su to sve metastaze nekog karcinoma koji je počeo davnih dana. Samostalna i neovisna država je i moja svetinja samostalna i neovisna ali u današnjim pojmovima. Zato i progovaram o tabuima koje se ne smije doticati. Uvijek ima onih koji profitiraju na pasivnosti građana, ali danas su takvi uzeli previše maha. Čini mi se da je vrijeme za neku novu obranu, neki novi pokret otpora. Kada smo gradili institucije očito smo u njih ugradili slabosti koje nas danas dovode do potpunog kraha. Svjedoci tog vremena govore da je HDZ-e već tada kadrovirao u pravosuđu na način da se suci nisu imenovali prema kriterijima stručnosti i neovisnosti, nego su se sudovi punili onim osobama u čiji je genetski kod upisano to da sude po ključu koji definira ona stranka koja tim kadrovima osigurava položaj unutar sudbene vlasti. … /Upadica Radin: Hvala./ … To je odgovor Deuru o tome što sam rekla … … /Upadica Radin: Hvala./ … … o HDZ-u, o braniteljima, o karcinomu i o metastazama javno dostupan podatak do današnjih dana. Moram vas pitati, da li tražite stvarno 10 minuta stanke ili može gospodin Pavić govoriti? … /Upadica Orešković: Ne, ne, možemo nastaviti./ … Tražite? Stvarno? Ne. Dobro. Izvolite gospodine Pavić. …

Ne znam kako i kojim čudom jeste li primijetili da predsjednika države ovdje nema nigdje. Znači u zakonu piše u članku 16. da će se potencijalno obrađivati klasificirani podaci. Obrađivat će ih zaposlenici obavještajne zajednice odnosno sigurnosno-obavještajne službe. Samo će ih obrađivati u drugom centru, a nad tim centrom Predsjednik Republike Hrvatske nema apsolutno nikakve ingerencije. Je li to možda pokušaj zaobilaženja Predsjednika države? Ovo je zakon. Molim vas odgovor potpredsjednika Vlade i zašto predsjednik države nema nikakav utjecaj na rad tog Centra? S obzirom da ste napisali da je moguće da će se obrađivati i klasificirani podaci i da niste napisali čiji klasificirani podaci pa vas molim da mi to objasnite. To je sve što želim reći u završnoj riječi u ime Socijaldemokrata. Hvala.

klasificiranje, praćenje podataka, otvoreni izvori, itd., na narodnom jeziku nekada se nazivalo špijunaža. Dakle pratimo sve što se događa, prolazimo kroz to i skupljamo na jednom mjestu. Nije slučajno ministar rekao neaktivno. Time je priznao da postoji mogućnost da ukoliko se ti podaci aktivno, a svako praćenje podataka iz otvorenih izvora, dakle svega onoga što je dostupno i njegovo klasificiranje pod nekakvim, a ne znamo točno kakvim niti ćemo saznati, sigurnosnim prijetnjama, može se prevesti u aktivno djelovanje, odnosno jest nekakav oblik, hajmo to jednostavno reći, špijunaže djelovanja naših građana. Mi ne znamo tko će biti prozvan sigurnosnom prijetnjom i tko će sve na kakav način biti obrađen kroz čitav niz podataka koji su dostupni da bi se stvarali određeni tipovi dosjea. Ono što se načelno zove hibridne prijetnje, ratovi informacijama, itd., uvijek se u konačnici tiče konkretnih ljudi, a da ne bi ti konkretni ljudi, znajući, koliko se, pogotovo aktualna vlast voli pozivati na državne neprijatelje i vlastitu sigurnosnu ugrozu bili predmetom moguće špijunaže jer, oprostite, meni se ipak javlja upitnik kada jedna Hrvatska, a pokazala sam analitički kako dobro doista stoji s primjenom otvorenih podataka u praksi i sa primjenom umjetne inteligencije i strategije UI-a dobiva rukovodeću ulogu u ovakvom tipu centra. Centra čija financijska izvješća neće biti javno dostupna, centra čiji ravnatelj i čije izvješće o radu neće biti dostupno HS-u nego će ići direktno preko Vlade, a mi ćemo tu imaju ključnu ulogu i na razini cijele Europe, pa se pitam, hoćemo li mi obrađivati podatke o nama za nekoga. I što će točno taj Centar raditi s obzirom da ne postoji transparentnost u njegovom radu? Dakle ovo nije nimalo banalna tema niti je tek usputno pitanje i nešto što se lijepo zove centar izvrsnosti koji će se baviti analizom podataka koji dolaze iz otvorenih izvora, u praksi nekome tko je skeptičan može zvučati i kao, ja ću to reći da svatko razumije, potencijalni centar špijunaže, ne znamo koga ni za koju svrhu i baš zato da bismo otklonili takve sumnje očekujemo da ovo ide u dva čitanja, a ne u jednom čitanju, da se podrobnije pozabavimo time što će centar tako lijepog naziva raditi, za koga, s kojim partnerima i u koju svrhu i da njegovu ulogu i rad podredimo HS-u i učinimo transparentnim koliko je to moguće. Jer, doista, jednom kada Hrvatska sebe stavlja na čelo Europe u tome da će prikupljati i boriti se protiv suvremenih prijetnja, a ne bismo voljeli da ona bude predvodnik u špijunaži, bilo vlastitih, bilo drugih građana EU ili raspolaže velikom količinom podataka, a da ne znamo po kojim kriterijima su i za koga skupljani i da netko od toga kasnije može imati koristi, a da je onaj temeljna demokratska postavka na kojoj počiva naše društvo, a to je zaštita privatnosti naših građana, bude ugrožena tek nekim političkim dekretom ili svojevoljom aktualne vlasti. Da se tako nešto ne bi dogodilo, da bismo otklonili mogućnost interpretacije ovakvih centara kao potencijalne špijunaže, molimo da ovo ide u dva čitanja, da unaprijedimo općenito način postupanja s otvorenim podacima u RH, strategiju ili barem rezoluciju, koja je već u Saboru o UI raspravimo pa ćemo onda doista opravdati ovdje deklarirane ciljeve da mi smo predvodnici hvatanja ukoštac s prijetnjama novih tehnologija, a ne da osnivamo centre centre koji nam sada jesu sumnjivi jer idu po hitnom postupku, ne znamo za koga, s kojim partnerima i u koju svrhu i time direktno ugrožavamo privatnost naših građana. Zahvaljujem.

li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu, prva na redu je u ime Kluba zastupnika MOST-a poštovana kolegica Selak Raspudić.